Poštovane zastupnice i zastupnici, prelazimo na prvu točku dnevnog reda, a to je: Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća u razdoblju od siječnja do srpnja 2024.g.

Raspravu je proveo Odbor za europske poslove i sada bih molio predsjednika Vlade g. Andreja Plenkovića da dodatno obrazloži izvješće. Izvolite predsjedniče Vlade.

Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Poštovani predsjedniče HS, poštovane zastupnice i zastupnici, sukladno našoj tradiciji, a i zakonskom zakonskom okviru odnosa između hrvatske Vlade i hrvatskoga sabora dopustite mi da vam na početku zasjedanja ove sjednice sabora podnesem Izvješće o sastancima Europskoga vijeća koji su održani dosada u ovoj 2024.g.. S obzirom da smo imali i parlamentarne i europske izbore mi smo dosada imali prigodu raspraviti o ovim sastancima koji nisu bili samo u Europskom vijeću u formalnom smislu nego i neformalni sastanci i sastanci Europske političke zajednice, pismeno izvješće koje Vlada odnosno pisano izvješće ste dobili, a ja ću sada nastojati dati nekoliko najvažnijih naglasaka, pa onda možemo i raspraviti najzanimljivije teme koje su bitne za Hrvatsku i za aktualni aktualni trenutak EU. Što se tiče glavnih aktivnosti one su bile usmjerene na kontekst europskih izbora koji su održani u lipnju kao što znate u svim državama članicama, imamo novi saziv Europskoga parlamenta koji je počeo s radom 15-tak dana kasnije nego ranije, dakle 15. srpnja, proces uspostavljanja i priprema nove Europske komisije je u tijeku, njen sastav ste vidjeli ovoga tjedna. Što se tiče Hrvatske, najvažnije informacije su da su rezultati europskih izbora i dalje pokazali potvrdu i rezultata na parlamentarnim izborima, da je HDZ dobila 6 od 12 hrvatskih mandata, što potvrđuje visoki stupanj ja bih rekao potvrde onoga što smo radili na europskom planu u prva dva mandata, tu su i schengentski prostor i europodručje i europski stabilizacijski mehanizam, instrument EU iduće generacije, Nacionalni program reformi, brojni projekti koji se realiziraju što više…, 7-godišnji proračunski okvir, što kroz proces instrument obnove od potresa, to je Fond solidarnosti, što kroz EU iduće generacije, sve je to nekako sažeto i prevedeno bilo i u raspravu o tim izborima koji su dominirali u europskom političkom prostoru. Kada je riječ o Europskoj komisiji dobro je politički da Ursula von der Leyen ide u drugi mandat, nju jako dobro poznamo, sve važne strateške projekte koje je Hrvatska imala ona je podržala i njena prva komisija, siguran sam da će tako biti i druga. Što se tiče hrvatske članice Europske komisije gđa. Šuica nastavlja u drugom mandatu sa izmijenjenim portfeljem, ovaj put ima i novi portfelj, portfelj za Sredozemlje, dakle Mediteran koji je bio jedan od političkih prioriteta u predstavljanju političkih smjernica komisije u srpnju što znači da ćemo s obzirom na okolnosti i na važnost ove teme pa i na hrvatsku sredozemnu orijentaciju i kroz njene aktivnosti biti dionici najvažnijih tema koje su bitne za budućnost Europe, to nije samo suradnja sa zemljama Sredozemlja bilo sjevera Afrike ili na Bliskom Istoku naravno onih koje su obalne zemlje nego su to i pitanja sprječavanja nezakonitih migracija i pitanja bolje povezanosti gospodarstva, kulturne, znanstvene suradnje, a u konačnici i političko sigurnosne teme s obzirom na rat koji i dalje bukti između Izraela i Hamasa ali i ove sve ostale regionalne prijetnje sigurnosti koje itekako pratite. Što se tiče samih sastanaka Europskoga vijeća u njima je dominiralo pitanje potpore Ukrajini, najvažnije u siječnju bio je dogovor o tome da se Ukrajini da dodatnih 50 milijardi eura u kontekstu revizije višegodišnjega financijskog okvira i to za jedno razdoblje od 4 godine do kraja ove financijske perspektive, to u biti znači milijarda eura mjesečno. Dakle, milijarda eura mjesečno iz višegodišnjeg financijskog okvira Hrvatska je to podržala. Mađarska je u jednom trenu u prosincu blokirala konsenzus o ovoj temi ali se pronašlo rješenje tako da je i ona dala svoju privolu. Također važno je sa nacionalnog aspekta ponoviti da smo mi dosada Ukrajini u zadnje 2,5 godine pomogli sa otprilike 300 milijuna eura različite pomoći od čega je najveća naravno vojna pomoć, a tu su još i brojne, brojni drugi oblici čime smo pokazali našu solidarnost prijateljskom ukrajinskom narodu koji je žrtva ruske agresije. Kako bismo i u smislu političke vidljivosti pokazali da je ta potpora snažna mi smo prije 2 godine, sjetit ćete se Hrvatski sabor je bio domaćih prvog parlamentarnog samita Krimske platforme

u listopadu ove godine u Dubrovniku gdje ćemo imati sastanak na vrhu između Ukrajine i zemalja jugoistoka Europe, dakle domaćini smo mi a bit će tu naravno nazočan i ukrajinski predsjednik Zelenski nakon Opće skupštine UN-a koja se ovaj segment na najvišoj razini odvija idućega tjedna. Što se tiče Bliskoga Istoka tu smo pokazali kao Hrvatska vrlo principijelan stav svo ovo vrijeme, dakle osudili smo napad Hamasa 7. listopada bit će sad skoro godina dana od tog velikog terorističkog napada gdje je ubijeno više od tisuću 200 ljudi, isto tako smo kasnije u svim našim izjavama apelirali na nedopustivost brojnih nevinih civilnih žrtava na području Gaze, a Hrvatska je uputila i odgovarajuću humanitarnu pomoć za civilno stanovništvo Gaze. O tome smo govorili na svakom od ovih sastanaka i podržali koncept o dvije države koji je principijelan hrvatski stav već niz godina. Također, raspravljali smo na Europskom vijeću i pitanje jugoistoka Europe. Za nas je bez ikakvih dilema ključno pitanje bilo osigurati da šefovi država i vlada odobre i usvoje zaključke u ožujku koji su se odnosili prije svega na BiH i na odluku o otvaranju pristupnih pregovora. Postojale su ogromne rezerve među brojim članicama da se takva odluka donese. Naš je politički cilj bio da Hrvatska bude predvodnik u smislu političke aktivnosti, da uvjerimo sve one članice koje nisu bile sigurne da je BiH ispunila kriterije i stoga smo nakon Europskoga vijeća u prosincu prošle godine kada su donesene odluke vezane za neke druge zemlje o otvaranju pregovora odlučili pokrenuti veliku akciju političku, diplomatsku na najvišoj razini. Dogovorili smo sa tadašnjim nizozemskim premijerom Rutteom i sa predsjednicom komisije von der Leyen da zajednički posjetimo posjetimo u siječnju ove godine Sarajevo kako bi komisija koja radi preporuku, Nizozemska kao recimo to tako u tom trenu najskeptičnija i najrezerviranija članica te Hrvatska kao najveći prijatelj, saveznik i partner BiH došli zajedno u Sarajevo i razgovarali sa predstavnicima institucija BiH i taj posjet je urodio plodom. Naime, nakon tog posjeta Nizozemska je postupno skinula svoje rezerve, Europska komisija je objavila novo posebno izvješće samo za BiH kojem je podržala otvaranje pregovora i mi smo u tom periodu siječanj, veljača, ožujak privolili ostale članice i donijeli po našem dubokom uvjerenju na europskoj razini uz hrvatsko vodstvo i najveće zalaganje ključnu odluku koja je honorirala reformske napore u BiH na razini Vijeća ministara, na razini parlamentarne skupštine i otvorila prostore političkim strankama, institucijama u BiH da nastavljaju sa reformskim aktivnostima kako bi i oni lovili korak sa onim zemljama koje su poodmakle u procesu pristupnih pregovora, a znate da je tu najdalje otišla Crna Gora, nakon nje Srbija, potom su u paketu bili Albanija i Sjeverna Makedonija i BiH je sada u poziciji da nastavi ove reforme. Naravno preduvjet za to su itekako važni reformski napori i politički dogovori unutar same BiH što podrazumijeva niz zakonskih prijedloga, reformskih napora, a jednako tako i one ključne teme koje su posebno važne za ravnopravnost konstutivnih naroda, to su izmjene izbornoga zakona kako bi sva tri naroda bili u potpunosti ravnopravni. Važne teme o kojima smo govorili su bili pitanja konkurentnosti europskoga gospodarstva dakle optika na toj najvišoj razini nije samo rješavanje ovih preostalih tema u kriznom procesu iz protekle 3, 3 i pol godine, dakle Covid pa velike odgovore u iduće generacije pa posljedice ruske agresije na Ukrajinu prije svega kroz rast cijene energenata pa zajedničke mjere koje su dale pravni i politički okvir da države na nacionalnoj razini mogu intervenirati i napraviti svojevrsnu sigurnosnu mrežu. Da ta sigurnosna mreža dočeka i svako kućanstvo i svakoga našega građanina, a isto tako da osigura ekonomsku sigurnost ne samo u pogledu opskrbe energentima koje nikada u Hrvatskoj nije došlo u pitanje nego i u pogledu priuštivosti cijene energenata tu mislim posebno na plin, na struju, na naftne derivate koji su svi ostali praktički nepromijenjeni su čak bili ispod razine onoga što je bilo prije krize te mjere su po našem dubokom uvjerenju osigurale pretpostavke za dinamično hrvatsko gospodarstvo u proteklih nekoliko godina što svjedoči i vrlo snažan gospodarski rast. Rast koji bi ove godine trebao biti oko 3,5%. Prema svim procjenama uz smanjenje stope inflacije, uz uravnotežen proračun dakle manji deficit plus smanjenje udjela javnoga duga u BDP-u koji bi po prvi put trebao doći ispod 60% na kraju ove 2024. godine, čime ispunjavamo kriterije iz Maastrichta ali jednako tako pokazujemo konzistentnost smjera naše politike koja je zaokružena, cjelovita i u konačnici ovo izvješće Standard & Poor's koje nam je kreditni rejting podigao po prvi put na razinu A, a minus pozitivnim izgledima dakle to je u onoj skali kreditnoj rejtinga kvalitetna razina investicijskoga rejtinga i to je potvrda po meni da smo vodili jednu zaokruženu politiku koja je postupno dizala našu ekonomsku i financijsku reputaciju na međunarodnoj razini i zato jesmo tu sada gdje se nalazimo. Izvješća koja su podnijeli dva bivša talijanska premijera Leta i Dragi. Leta prije koji mjesec koji je bio ovdje u Hrvatskoj. On je govorio o koristima jedinstvenoga tržišta. Kako ga osuvremeniti, prilagoditi, kako te 4 slobode nadgraditi u aktivnostima EU, a Dragi koji je dugoročnu konkurentnost gospodarstva suprotstavio trendovima koji postoje u SAD-u, koje postoje u Kini koje postoje u odnosu na druge velike aktere, razmišlja o tome kako kako napraviti investicije, kako napraviti reforme koje će europsko gospodarstvo učiniti konkurentnim. Praktički cijela politika na razini EU u zadnje dvije godine kad je riječ o odnosu sa SAD-om bazira se na odgovoru na tzv. IRA iliti njihov zakon o smanjenju inflacije koji je jedan protekcionistički mehanizam za američko gospodarstvo i gdje su sve članice EU nastojale pronaći adekvatan odgovor koji se najčešće kroz politički narativ formulira u strateškoj autonomiji europskoga gospodarstva bez obzira o kojem sektoru ili industriji je riječ. Dakle ono o čemu ćemo govorit u ovih 5 godina kako da EU ostane relevantan globalni akter, kako da potvrdi svoju ekonomsku snagu s obzirom na razvoj situacije u drugim dijelovima svijeta. I zato je za Hrvatsku posebno važno da su sve naše aktivnosti u takvom širem globalnom pa i u europskom kontekstu usmjerene na politiku lovljenja koraka sa onima koji su bili ispred nas u pogledu integracijskoga procesa, investicija, ulaganja, jačanja institucija i otvaranja svog gospodarstva stranim ulagačima i s te strane moram priznati da je glavna odrednica naše politike, a to je da rastemo u pogledu prosječne razvijenosti Hrvatske u odnosu na druge članice EU i na prosjek EU po kriteriju BDP po glavi stanovnika, možda jedan od naših najuspješnijih pothvata je najbolji pokazatelj koliko toga se ostvarilo u proteklih 8 godina. Kad smo krenuli bili smo na 62% prosječne razvijenosti unutar EU, dakle '16. 2011. smo bili na 61 tu je samo 5 godina za jedan postotni bod, a od 2016. do danas došli smo na kraj '23. sa na 76% što znači da nam je u apsolutnom pogledu BDP narastao sa 47 na 76 milijardi eura u 8 godina. U ovoj godini procjene Ministarstva financija su da će nam apsolutni BDP dakle na kraju 2024. doć otprilike na oko 84 milijarde eura što bi se trebalo reflektirati za otprilike još skoro 2 postotna boda, čime bismo mi došli na otprilike 78 postotnih bodova već na kraju '24., što znači da bi u prvoj godini mandata i to 7 mjeseci rada nove Vlade ostvarili trećinu naših ambicija. Mi smo rekli da bi do 2028. željeli bit na 82% prosječne razvijenosti na razini EU. Ti su podaci ohrabrujući, oni su na određeni način imperativ reformskoga zamaha, ulaganja i ovakve situacije na tržištu rada gdje Hrvatska milijun sedamsto četrdeset Paralelno s time rasprave koje smo imali na razini Europskog vijeća uz konkurentnost uvijek vode računa i o zelenoj tranziciji, a mi ju povezujemo, ja ju danas povezujem uoči odlaska u New York u nedjelju sa ciljevima održivoga razvoja. Naime ciljevi održivoga razvoja su globalni ciljevi koje smo preuzeli na razini UN-a i tu smo od 193 države koje se mjere po provedbi tih ciljeva na 8. mjestu, bili smo na 12.-13. mjestu, a sada smo na 8., ispred nas su samo Finska, Švedska, Danska, Njemačka, Francuska, Austrija i Norveška, dakle praktički najrazvijenije zemlje, što znači da smo u naše politike na nacionalnoj razini direktno uključili sve ove ambicije koje smo preuzeli na globalnoj razini i tu je posebno važno, a o tome često izvješćujemo na ovim našim raspravama, efekt NPOO-a gdje je Hrvatska među zemljama koje najbrže i najučinkovitije ispunjavaju postavljene kriterije i indikatore, mi smo ih za sad ispunili 157 od 157, svakog u roku i prvi smo ili drugi uvijek po kriterije apsorpcije, što je ogroman iskorak za Hrvatsku koja je ipak tek samo 11.g. u članstvu, a s obzirom da je naša cijela administracija morala paralelno provodit staru financijsku perspektivu, novu financijsku perspektivu, Europski fond solidarnosti i Instrument EU iduće generacije, to su praktički 4 paralelna modula, onda je ovakav nivo apsorpcije itekako dobar. Ono što je pred nama uz teme konkurentnosti, uz teme proširenja, bit će naravno nastavak rasprava o sigurnosnoj situaciji u Europi, o pitanju nezakonitih migracija, nema nijedne druge teme koja nam je toliko prostora i vremena zauzela na nacionalnim razinama kao što je to pitanje suzbijanja nezakonitih migracija, ona kao što vidite mijenja ne samo političke narative pojedinih stranaka nego u potpunosti iz korijena mijenja političku arhitekturu u pojedinim državama članicama, velike stranke doslovno nekada i nestaju, a neki drugi akteri dolaze na njihovo mjesto, jedan od glavnih razloga na europskom kontinentu u pojedinim zemljama je upravo ovo pitanje koje utječe na svakodnevni život, od sigurnosti, pa do tržišta rada, posla i uopće ozračja u pojedinim zemljama. Mi ćemo jednako tako voditi računa i o pitanju prometa i o tome smo puno govorili na brojnim od ovih sastanaka, napravili smo one važne napore, kao što znate pri reviziji cijele regulative o transeuropskim prometnim mrežama gdje je Hrvatska zahvaljujući našem angažmanu i ovom sektorskom i diplomatskom, ali i političkom jedina uz Njemačku na 4 transeuropska prometna koridora, dakle Rajna-Dunav, Zapadni Balkan – Istočni Mediteran, Mediteranski koridor i Koridor Baltik – Jadran koji nam omogućuju da imamo sada pravnu podlogu za financiranje brojnih infrastrukturnih prometnih projekata i ono što je nama bio najvažniji politički cilj, a to je da uvrstimo Dalmaciju u te prometne koridore, što prije nije bio slučaj, a upravo tim naporom stvorili smo pretpostavke i za veća ulaganja u prometnu infrastrukturu kada je riječ o jugu Hrvatske. Opće ozračje na razini Europskoga vijeća, evo da kažem par riječi o europskoj političkoj suradnji, dakle u tom recimo to tako rasporedu, jednom u članici koja je u EU, jednom u ne članici, zadnji put smo bili ovoga ljeta u Ujedinjenoj Kraljevini, praktički par tjedana nakon njihovih izbora sa situacijom da je domaćin bio Keir Starmer koji je novi, novi britanski premijer, inače čovjek koji dobro poznaje Hrvatsku jer je u svojoj ranijoj karijeri kao odvjetnik bio angažiran i zastupao Hrvatsku u određenom predmetu pred međunarodnim sudom. Tamo je vidno, vidno promijenjena optika nove britanske Vlade prema odnosima sa EU i oni žele biti ja bih rekao ne da idu ponovno prema članstvu, ali žele biti na jedan iskreniji, ozbiljniji način reangažirani na europskom planu i to se u konačnici već vidi i osjeti ovih nekoliko tjedana, a taj širi okvir omogućuje članicama EU da vode jedan strukturiran dijalog sa zemljama koje jesu na europskom kontinentu i imaju određene ambicije da kroz postupan proces reformi i proširenja također dođu prema EU. Mi smo na Europskom usvojili novi strateški program EU za razdoblje '24.-'29., dakle jedan hodogram najvažnijih političkih tema o kojima ćemo raspravljati i koji su isto tako i sugestija novoj Europskoj komisiji za izradu svoga programa rada za razdoblje od 5.g. koje je pred nama. Ovo razdoblje koje je pred nama za Hrvatsku je posebno važno, komisija i parlament dakle kreću s aktivnostima do 2029.g.. To će de facto koincidirati sa našim članstvom u EU koji će tada iza sebe imati dvije pune financijske perspektive i još dvije ako uzmemo i '33.g. po ovom modelu 7 + 3 korištenja sredstva i mi ćemo tada 2029.-2030., dakle na početku mandata nekog novog hrvatskog sabora, njegovoga saziva, napraviti pravi rezime, što smo učinili u razvojnom pogledu, koliko smo brzo ulovili korak s onima koji su bili ispred nas, kakve su hrvatske institucije, kakvo nam je gospodarstvo, kakva infrastruktura, kakvo je tržište rada, koliko smo privlačni, koliko ulagači dolaze u Hrvatsku, koliko su nam pouzdane javne financije, koliko je aktivno tržište kapitala. Tu moram priznat da smo sa ovom inovacijom o izdavanju državnih narodnih obveznica, trezorskih zapisa pokazali koliko hrvatskih ulagača, bilo da je riječ o našim sugrađanima, bilo da je riječ o institucionalnim investitorima, imaju veliko povjerenje u smjer politike koju vodimo, dakle nema većeg signala povjerenja za državu nego kad građanin ulaže u državne vrijednosnice, pa i ovaj primjer ovog zadnjeg izdanja trezorskih zapisa gdje je krug institucionalnih investitora bio u samo kratkom vremenskom prozoru ukoliko im je bila ponuđena mogućnost da ulažu ponuditi 450 milijuna eura. Ministarstvo financija je prihvatilo samo 30 milijuna eura, jer nam više u tom trenutku ne treba jer su praktički svu tu ambiciju od nešto više od 350 milijona eura popunili sami građani. U takvim okolnostima mislim da je prigoda da što više pokušamo kao politički akteri, a osobito kroz ove rasprave rasprave u Saboru držati konsenzus barem o nekim temeljnim okvirima naše zajedničke europske politike jer koliko ja vidim 11 od 12 hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu je podržalo novu Europsku komisiju što je dosta dobro, što znači da imamo ipak na toj europskoj razini jedan zajednički nazivnik u smjeru razvoja i ambiciji i želji što da zajednički učinimo u sljedećih nekoliko godina. Prilike su sve na našoj strani, a ovaj politički dijalog kojeg artikuliramo kroz ove naše rasprave šansa je da zaista govorimo o supstanci sada u miru kada su parlamentarni europski izbori iza nas. Evo to bi bilo otprilike. Zahvaljujem predsjedniku Vlade. Sad možemo da odgovarate odavde ili s mjesta. Pa nismo još to definirali. Ima puno replika, 32 tako da je to sad preko sat vremena. …/Upadica Plenković:

Ali sad su replike./… Ne, ne, ne. Prvo ide replike, a onda ide izvješće odbora. Da, da. Ovo je kao predlagatelj da govori, da, onda izvješće odbora. Dobro onda ćemo sa takvom praksom da ministri odnosno predlagatelji zakona govore s govornice, mislim da je o.k. Krenimo onda redom. Prva na redu kolegica Burić, izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedniče Vlade, poštovani ministre, poštovana gospođo Gras. Evo ja svakako pozdravljam ovo izvješće koje je pred nama sadržajnom smislu isto tako u smislu koncepta, ali isto tako pozdravljam i vašu veliku aktivnost na međunarodnom planu i produktivnost. Ako se ne varam prema kriteriju BDP-a per capita Hrvatska je 14. u svijetu po pomoći Ukrajini, Hrvatska je 3. po vojnoj pomoći Ukrajini i razvidna je naša hrvatska predanost prijateljskoj zemlji Ukrajini i to od prvoga dana. Drago mi je isto tako da je upravo na vaš zahtjev poštovani premijeru u zaključcima Europskoga vijeća istaknuta važnost psiho socijalne rehabilitacije i oporavka ukrajinskih branitelja i članova njihove obitelji, na tome vam čestitam. A ono što bih vas zamolila da nam kažete više o napretku u radu na prijedlozima korištenja … …/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./… Hvala lijepa. Mislim da ste jako dobro identificirali gdje se Hrvatska nalazi u relativnom smislu podrške Ukrajini u ovoj situaciji gdje dvije i pol godine traje ruska agresija na Ukrajinu i ta potpora se itekako cijeni. To je bio u konačnici i predmet razgovora sa predsjednikom Zelenskim prošloga tjedna kada smo bili u Kijevu i sa premijerom i sa predsjednikom vrhovne Rade. I Hrvatska tamo ima zaista jako, jako dobar image i cijeni se ovo što radimo. Mi nismo SAD ali smo tu i oni to vide i razumiju i poštuju. Što se tiče pitanja zamrznute imovine osobito u kontekstu paketa sankcija koji su doneseni na razini EU Hrvatska provodi te zajedničke odluke i konfiscira imovinu. Nema baš previše ovdje te imovine u odnosu na ono što postoji recimo u Belgiji ili u nekim drugim zemljama, međutim

Neosporno je da je Hrvatskoj sjela peta tranša kroz mehanizam za oporavak i otpornost slijedom našeg Nacionalnog plana za otpornost i oporavak po čemu smo jedinstveni mogli bi reći uz Italiju. Međutim, ovih dana čak je i sam Europski revizorski sud a i izvješće službene Europske komisije imali su primjedbe na to da smo tek, mislim da smo na 34% isplate samih sredstava korisnicima. Na kraju prošle godine bili smo na 28%, dakle to je nekakva dinamika hajmo reći od Svega je ostalo 2 godine do završetka cijelog tog mehanizma uključujući i našeg NPO-a. Do sada i sami znate tih 5 tranši odnosile su se mahom na objavu natječaja, izmjenu zakonskih propisa, pisanje strategija a sada nam je ostalo ako se ne varam 279 pokazatelja, od toga konkretnih 205 projekata izgradnja vrtića, modernizirane luke, zeleni vlakovi. Što mislite konkretno napraviti s obzirom na izuzetnu slabost cijelog sustava … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… mi smo trenutno najbrži, čak brži od Italije što se tiče apsorpcije sredstava iz Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti, a osobito u sto postotnom i pravovremenom ispunjavanju kriterija. Dat ću vam primjer obrazovanja. Mi se nalazimo u vremenu kada Hrvatska ulaže u svoj obrazovni sustav 2,7 milijardi eura. Takvog ulaganja mi nismo poznavali nikad. Dakle, natječaji koji su vani bilo da je riječ o predškolskom odgoju, o dječjim vrtićima kao što ste spomenuli osnovnim osnovnim školama, srednjim školama, sportskim dvoranama, ulaganjima u visoko obrazovanje, znanost itd. su bez presedana. Također investicije u gospodarstvo, u zaštitu okoliša, obnovu od potresa, energetsku učinkovitost, zdravstvo, pravosuđe, upravu, direktnu potporu gospodarstvenicima je na maksimalnoj razini. Meni se čini da bi se ovaj rok od kraja 2026. mogao produljiti ne radi nas, nego radi onih brojnih koji su puno sporiji nego mi. Poslovnika. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Članak 238., ja nisam niti rekla da nismo niti dobri u apsorpciji kroz NPOO, ali ono što je činjenica da smo jako loši u isplati sredstava krajnjim korisnicima. Dakle, mi sad imamo za izgradit vrtiće, dogradit škole, sportske dvorane, modernizirat luke, nabavit zelene vlakove, sve ono što smo napisali u tim strategijama i tu morat ćete se složit … …/Upadica predsjednik: Kolegice dakle vi opće se ni ne trudite pokazati i pokušati što je povrijeđeno. Vi zatražite povredu Poslovnika i krenete onda nešto govorit, replicirat, objašnjavat. Ma znadete što nemojte to raditi, imamo 30 i nekoliko replika i dajte ljudima da repliciraju, a onda ćete kroz rasprave osvrnuti se na sve ono što je eventualno rekao predsjednik Vlade a nije vam bilo po volji jer ovo nema smisla ovako će trajati 3 sata i onaj tko se pošteno javi za repliku taj neće doći na red nikad. Ajde molim vas kolegice i kolege. Sada je na redu kolega Krstulović Opara, izvolite. **Krstulović Opara, Andro (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, činjenica jest da je Hrvatska utjecajna u Europskome vijeću i EU kao članica koju se pita po pitanju proširenja na zemlje zapadnog Balkana. Dosta je navesti da ste mjesec dana nakon početka ruske agresije na Ukrajinu na sjedinu Europskog vijeća stavili točku BiH i njezinog pristupa da bi godinu dana nakon toga, dakle u sklopu ovoga izvješća postigli upravo to da Europsko vijeće u svome zaključku 22. ožujka pozove BiH i da se započne pregovarački okvir od strane EU. Time se smanjuje maligni utjecaj proksija ruskih, proruskih proksija na BiH što mogu posvjedočiti i na zadnjoj sjednici koja je održana u Budimpešti o zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici kada je BiH prvi puta nastupila

poslali poruku našim prijateljima u BiH prije dva tjedna gdje smo prvi radni pravi bilateralni posjet u trećem mandatu upravo učinili u Sarajevu, a potom i nastavili u Mostaru i razgovarali sa predsjedateljicom Vijeća ministara gospođom Borjanom Krišto kojoj zaista čestitam na brojnim reformskim potezima, postignućima, usvajanjima proračuna i pronalaženju konsenzusa u vrlo zahtjevnom metodološki gledano načinu donošenja odluka na razini Vijeća ministara. Tamo za svaku točku koju ona želi staviti na sjednicu treba dobiti konsenzus svih članova svog vlastitog vijeća što je poprilično zahtjevno i u takvim okolnostima se vidi veća operativnost i napredak. Postoji nekoliko zakonskih izmjena koje su prioritetne, oni na tome rade imaju sad lokalne izbore 6. listopada pa će biti jedna pauza u radu parlamentarne skupštine, ali nakon toga moj je dojam nakon ovog posjeta da su oni spremni ispuniti te kriterije kako bi se išlo prema usvajanju pregovaračkog okvira … …/Upadica predsjednik: Hvala lijepo. Premijeru postavit ću vam pitanje koje se zaboravi i povremeno se opet sjetimo to je pitanje ratne odštete Srbije. Spomenuli ste malopre Crna Gora, Srbija da su napreduju po pitanju ulaska u EU. Zanima me što ste poduzeli u sastancima sa četnikom Vučićem predsjednikom Srbije po pitanju naplate ratne štete još iz sporazuma iz 1996. godine radi se o više od 30 milijardi dolara i naravno najbitnije pitanje naši nestali. Znači mi moramo poduzeti sve da se blokira Srbija ne da se ponašamo kao vaš prijatelj Macron koji se ljubi sa Vučićem iste mu ratne zrakoplove daje ako ne i bolje i šalje mu topla srca. Što ste poduzeli po pitanju znači ratne štete od Srbije i po pitanju nestalih? I pozdravite Macrona kad ga vidite. **Jandroković, Hvala lijepa poštovani zastupniče Bulj. Kad je Macron bio u Hrvatskoj onda su došli sinjski alkari ga pozdraviti, a vas nisam vidio tada na tom događaju ali siguran sam da će on cijeniti vaše tople pozdrave, a ja mu neću zaboravit to kazat prvom prigodom kad se vidimo tako da tu možete biti mirni. Jutros smo imali jednu razmjenu o vašim halucinacijama u pogledu želje Vlade da šalje hrvatske vojnike na istočno ratište to jest vjerojatno mislite u Ukrajinu ili možda čak u Rusiju, pa ako niste dobro razumjeli moju repliku danas da ostane zapisano, ne, dakle to što izmišlja Milanović a vi kao papagaj za njim ponavljate držite za sebe. Što se tiče vaših kvalifikacija pitanje ratne štete je dio bilateralnih razgovora između Hrvatske i Srbije, a pitanje nestalih čuli ste danas potpredsjednika Medveda,

po Poslovniku morat ćete napustiti zasjedanje za današnji dan. …/Upadica Miro Bulj: Morat ćemo mijenjati Poslovnik očito da bude debata zanimljiva i da narod čuje sve./… Kolega Bulj opet uvodite svoja … …/Upadica Miro Bulj: Ako dozvolite, ako dozvolite./… Ne čekajte kad završim ću vam dati riječ. Ja vam ovo govorim zato što vi mene kontinuirano optužujete da ja vas izbacujem iz sabornice pa vam sad dajem priliku da se to ne dogodi,

Jutros sam ga pitao da li će slati hrvatske vojnike u ovome mandatu na istočno bojište nije odgovorio nego je spominjao čovika i po samo nije definirao tko je dezerter tko je anemični pa da podijelimo uloge, tko je panj a tko je čovik i po, to je zaboravio reći. A što se tiče ovog vašeg odgovora pozdravite vi svoga prijatelja četnika Vučića koji je vama blizak jer je u vašoj pučkoj stranci i Macrona. I neka se ne rugaju sa hrvatskom državom, a izrugali su se vama … …/Upadica Kolega Bulj dobivate, dobivate četvrtu opomenu što znači da morate napustiti sabornicu i ja vas molim da to učinite.

još jednu opomenu pa ne biste mogli ni sutra, ali neću vam dat tako da. Ajde svako dobro vam želim. Idemo mi dalje, sada je na redu kolega Marko Pavić, izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Vlade, predsjedniče Sabora. Da se vratimo na europske teme, uvijek gledamo kada raspravljamo o EU da je Unija prvenstveno Unija vrijednosti i vidimo kako je hrvatsko društvo i gospodarski i socijalno i društveno napredovalo zadnjih osam godina i to ne tvrdimo samo mi iz vladajuće koalicije, vidimo Standard&Poor digo je u kreditni rejting investicijski, to je refleksija i eurozone i 25 milijardi eura i da smo prvi po povlačenju iz NPO-a. U ovom izvješću bila je revizija višegodišnjeg financijskog okvira bila je 50 milijardi eura za Ukrajinu, 1,5 milijardi eura otišlo je za instrument STEP, platformu za strateške Hvala vam. Izvolite odgovor. Hvala lijepa zastupniče Pavić. Prigodom boravka bivšeg talijanskog premijera Lete u Hrvatskoj održali smo jedan okrugli stol u NSK i cijeli smisao tog njegovog boravka i tada još predstavljanja kontura njegovih preporuka i izvješća su upravo išla za tim da se uz postojeće četri slobode dakle kretanja roba, ljudi, kapitala i usluga doda i ova peta sloboda o kojoj ste govorili koja se meni čini itekako pametna i mudra ideja, pogotovo u novim globalnim okolnostima u promijenjenom komunikacijskom kontekstu u kojem danas živimo i brzini djelovanja. I zato je on stavio akcent upravo na tu slobodu pa i ta ulaganja od 2,7 milijardi eura u istraživanje i razvoj u biti idu za većim ulaganjem u znanost i istraživanje ne bi li nam onda primjena u gospodarstvu bila bolja i kako bi se mogli nositi s velikim globalnim …/Upadica predsjednik: Hvala Hvala vam. Poštovani premijeru dakle od 7.10. ubijeno je više od 40 tisuća Palestinaca i Palestinki, infrastrukture Gaze je uništena, bolnice su porušene, nema struje, nema vode, ljudi umiru od gladi, žeđi, od najosnovnijih bolesti jer nema zdravstvene skrbi. Hrvatska je pod vašim vodstvom dosta rekla bih nehumano pasivna uz onu dodatnu epizodu sramoćenja kad ste u Općoj skupštini UN-a glasali protiv prekida vatre. Ali evo danas kažete da bez iznimno osuđujete nasilje nad civilima u Gazi, pa me zanima dvije stvari. Prvo me zanima kako je naš predstavnik glasao u Vijeću u slučaju Borelove inicijative da se dvojici izraelskih ministara koji su zagovarali iseljavanje Palestinaca i prekid humanitarne pomoći odrede sankcije? A drugo me zanima, kada će Hrvatska konačno kao niz drugih europskih zemalja priznati Palestinu? Dakle, to su u društvu Švedska, Norveška, Irska, Španjolska, Slovenija, Češka, Slovačka, Ukrajina …/Upadica Andrej (HDZ)** Hvala lijepa poštovana zastupnice Kekin. Što se tiče naših stavova u bilo kojem multilateralnom forumu oni su od početka bili principijelni, jasni i snažni, uvijek su bili dobro obrazloženi. To što postoje određeni akteri koji bi htjeli na jedan demagoški i populistički način kvalificirati stavove Hrvatske koji su bili itekako u tim trenucima kada su doneseni utemeljeni na činjenicama i na principima i na osudi onoga što se dogodilo 7. listopada. Mi iza svih tih odluka itekako stojimo, to je broj jedan. Što se tiče druge inicijative ove Borelove, kolko je meni poznato formalnog glasovanja tamo nije ni bilo, ona je otklonjena. A što se tiče priznanja, naša je pozicija jasna neki dan je ministar Grlić Radman govorio o konceptu dvije države, to je pozicija koju bilo koja hrvatska Vlada zadnjih ne znam koliko godina drži i držat ćemo i mi jer ova unilateralna priznanja nisu dovela do nikakvih pozitivnih promjena na terenu, naprotiv, ne zna koga su …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… priznali, oslabljeni Fatah ili nepostojeći Hamas. izvolite. **Tramišak, Nataša (HDZ)** Hvala vam. Poštovani predsjedniče Sabora, predsjedniče hrvatske Vlade. Dakle, prema izvješću o sastancima Europskog vijeća evidentno je i sami ste istaknuli u uvodnom govoru, velika prisutnost na svakom sastanku tema obrane i globalne sigurnosti odnosno nestabilnosti. Dakle, ulaganje u obrambenu industriju, kreiranje obrambenog paketa i ovog novog fonda za strateška ulaganja u europsku obrambenu industriju i nove tehnologije milijarda i pol eura se spominje, sigurno je važno i za hrvatsku obrambenu industriju i postoji hrvatski klaster obrambene industrije. Prošli tjedan evo u Osijeku je i bio jedan sajam koji je posvećen tome i vidimo da sve više i visokotehnoloških tvrtki u Hrvatskoj se opredijelilo upravo za taj segment. Govorimo naravno prvenstveno o stvaranju i veće tehnološke baze za obranu, ali govorimo o procesima i razminiranja u trenucima evo gdje smo vidjeli da da će biti potrebno posebno kada govorimo o samoj Ukrajini već dolazi do razminiranja određenog teritorija, pa kako vidite tu priliku za hrvatsku industriju? **Jandroković, područje suradnje u pravosuđu i unutarnjim poslovima zadnjih recimo tako to otprilike 25 godina, segment suradnje koji je doživio najveću evoluciju u smislu intenziteta izdvajanja i postupnog možemo možemo reći i spajanja zajedničkih nadležnosti su pitanja sigurnosti i obrane, a globalne okolnosti u kojima živimo da će to tako biti i više. Hrvatska je to prepoznala. Mi smo u okviru naših osam godina dosadašnjih mandata izdvajanja za obranu povećali sa oko 505 milijuna eura godišnje na milijardu i 300 milijuna eura godišnje, to govori itekako o smjeru. Ova, ovaj sajam Def Cro čini mi se zvao koji je održan u Gospodarskom centru u Osijeku, govori i o snazi pa i agilnosti hrvatskoga obrambenoga klastera da sudjeluje u ključnim europskim procesima bili oni nacionalni ili vezani za EU i za NATO i da traže svoje šanse i niše

održati konferencija zemalja članica koje su članice chartera, Energy Chartera pitam vas ponovno. U lipnju ove godine EU i EURATOM izašli su iz Energy Chartera. Ostavili su na volju zemljama članicama da se pozicioniraju oko toga da li će pojedinačne zemlje ostati ili ne u Energy Charteru. S obzirom da smo zemlja koja već plaća stotine milijuna eura odšteta upravo na temelju Energy Chartera na temelju koje nas primjerice MOL tuži, pitam vas ponovno, koja će biti pozicija Hrvatske krajem ove godine i hoćemo li napokon izaći iz Energy Chartera? Hvala. **Jandroković, Poštovana zastupnice Benčić, kratka isprika za onaj vaš dosta očiti komentar jednim lijepim osmijehom na ono što sam ja govorio, što je vaše pravo ali evo moje je pravo da kažem gospođo i zastupnice Benčić tako da nadam se da to niste doživjeli Što se tiče energetske povelje, što se tiče pojedinih članaka, što se tiče arbitraža, mi u ovom trenutku provodimo jednu temeljitu analizu koju radi Ministarstvo gospodarstva zajedno sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova i oni će pripremiti jedan materijal za Vladu koji je bila podloga za donošenje odluka o toj temi. Itekako smo svjesni i negativnih aspekata, nije da to ne razumijemo međutim želimo ju sa svih strana analizirati i nakon toga ćemo obavijestiti javnost o odluci hrvatske Vlade. izvolite. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovani premijeru na izvanrednom sastanku Europskog vijeća koji je održan 1. veljače postignut je dogovor o reviziji višegodišnjeg financijskog okvira i naravno taj dogovor rezultirao je jačanjem podrške novim prioritetima u iznosu od 64,6 milijardi eura dodatnih sredstava za razdoblje od 2027. godine. E sad dio tih dodatnih sredstava odnosi se na 50 milijardi eura za Ukrajinu što ste vi objasnili odnosi se na 1,5 milijardi na pričuvu i Fond solidarnosti koji je Hrvatska već u dva navrata koristila kao pomoć nakon potresa ali isto tako obuhvaćaju i sredstava od 2 milijarde eura za migracije i upravljanje granicama. Ja smatram da su to izuzetno važna sredstva za Hrvatsku i zapravo predstavljaju dodatna sredstva za ulaganje u uređenje i upravljanje granicom.

teških i zahtjevnih pregovora, ne možemo reć da kad se ide u reviziju pa se govori o milijardama da postoje neka nova, velika, svježa sredstva koje svi hrle donirati u zajednički odnosno transferirati u zajednički europski proračun. Primjerice ovaj iznos od 50 milijardi eura za Ukrajinu su 33 milijarde zajmova, 17 milijardi eura su bespovratna pomoć i na taj način se napravio jedan balans između onih zemalja koje se kolokvijalno u europskim medijima nazivaju frugalsi ili tzv. škrtci i onih koji su bili spremni dati nešto više sredstava. Za nas je posebno važno pitanje migracija, upravljanje granicama zbog ove istočno mediteranske rute, ogromna ulaganja koja smo učinili do sada kroz različite fondove, ali prije svega kanalizirali kroz Ministarstvo unutarnjih poslova bilo na policiju, bilo na čuvanje granice bit će dodatno ojačana i sredstvima kroz ovu reviziju. **Jandroković, Gordan Poštovani predsjedniče Vlade s obzirom da ideja o rješenju sa dvije države je sada stara već više od 80 godina, a realnost je takva da postoji samo jedna država i da je kontinuitet ono što se stalno ponavlja, iznova nasilje, iznova sukobi, stradanja, raseljavanja itd. Da li možete, ne tražim da budete Nostradamu, ne tražim da gatate, da li možete zaista zamislit da će doći do rješenja dvije države, da će se dogovoriti granice status Jeruzalema i sve to što je otvoreno ili je možda zaista vrijeme da Hrvatska razmisli ozbiljno o priznanju Palestine i sa time taj proces krene u drugom smjeru. Hvala. **Jandroković, Pa mislim da sam već poštovani zastupniče Račan u odgovoru zastupnici Kekin bio jasan. Moj je dojam da što se tiče bilo kojeg unilateralnog priznanja koje je uslijedilo nakon ove eskalacije dakle od 7. listopada upada Hamasa u Izraelu, ubojstava više od 1.200 ljudi u tako kratkom periodu pa onda ovoga izrazito snažnog i u određenim segmentima prekomjernog odgovora koji je Izrael napravio prema području Gaze ali i jedne šire eskalacije, pratite ovo što se zbiva u Libanonu sa Hezbolahom u konačnici i ova operacija o kojoj cijeli svijet bruji protekla 24 sata, govori o tome kakvo je ozračje tamo. Ozračje je takvo da može doći do ozbiljne šire regionalne eskalacije, pratite Jemen, pratite Hutije, pratite situaciju sa Iranom. Ja mislim da Hrvatska kao odgovorna članica EU

Hvala vam predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, nakon ruske agresije na Ukrajinu proširenje se našlo u fokusu u počelo se razmišljati ustvari o onom o čemu nije mislio da će i zemlje istočnog partnerstva biti negdje u poziciji da razgovaraju o U svim tim situacijama isključivim zalaganjem Hrvatske, Vijeće je donijelo odluku vezano uz BiH o pregovaračkom okviru i mislim da je to jasna poruka i ono što smo uvijek govorili, da ćemo štititi interese Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH i da je Hrvatska, ne samo prvi susjed, nego i najveći prijatelj BiH. No, htjela bih vas pitati, obzirom da se često provlači ta teza, da je Crna Gora nadalje odmakla na tom europskom putu,

Hvala lijepa. Što se tiče BiH, zastupnice Petir, u potpunosti se slažemo, vi ste to elokventno rezimirali, sva naša postignuća i nastavit ćemo na tom tragu. Što se tiče Crne Gore, tu je nakon ovih izbora unazad godinu dana došlo do popriličnog odmaka i kad je riječ o smjeru i kad je riječ o reformama i kad je riječ o bilateralnim odnosima, ova Rezolucija koju je donijela skupština je u svakom slučaju potez koji je Hrvatska doživjela vrlo loše, zato smo i reagirali, proglasili smo nepoželjnima 3 visoka političara u Crnoj Gori od, među kojima i predsjednik skupštine i mislim da je to bio primjeren odgovor. Mi bismo htjeli da se Crna Gora vrati na putanju koja je imala prije, Hrvatska je njoj pomogla na europskom putu, ali sada će tu potporu morat itekako zaraditi djelima. **Jandroković, Gordan Hvala lijep poštovani predsjedniče Vlade. Ja ću se referirati malo na vaš početak govora gdje ste govorili o tome, 27 članica EU dobivaju mjesto 27 povjerenika. Vrlo ste pažljivo vodili računa da ne govorite o tome, Hrvatska kojeg će povjerenika dobiti odnosno za koji resor. I sad imamo sljedeću situaciju. Kao što su već moji kolege prije mene rekli da je Hrvatska vrlo zainteresirana za temu proširenja i nekako smo i najbliže zemlja regiji, najdulja granica, ali proširenje je dobila Slovenija, možda da se referiramo na Cipar, ribarstvo i more, održivi transport i turizam pa bih voljela od vas još malo čuti o tome što je naša povjerenica Šuica dobila Mediteran jer ja bih nekako rekla,

Dubravka Šuica, pa s njome Hrvatska dobila sjajan resor. Evo, ja ovdje gledam što pitaju vaše kolegice, pitaju me .../Govornik se ne razumije./... koja njena nadležnosti. Ona će biti lice EU u u svim mediteranskim zemljama. Bit će lice EU koje će trebati sutra otići u Izrael, koje će trebati otići u Gazu, koje će trebati otići na Zapadnu obalu, koja će trebati razgovarati sa ključnim partnerima, poput Egipta, npr. o tome kakvu ćemo politiku voditi, koje će voditi računa o energetskoj politici, o boljoj povezani, o ilegalnim migracijama, o svemu onome što je za EU i za Mediteran bitno. Mi smo članica EuroMeda 9, ja mislim da je ovo sjajna prilika da netko tko je bio gradonačelnica Dubrovnika bude lice europske mediteranske politike, pa i hrvatske. To je jako ozbiljan resor, jako važan resor i politički prioritet EU, kao što ste vidjeli. .../Upadica: Hvala vam./... Pitanje je da li će bit proširenja u idućih 5 godina, na bilo koga, a ovdje će bit … .../Upadica: Hvala **Franković, Mato (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Za razliku od kolegice Mrak-Taritaš, ja vam želim čestitat na izvrsnom portfelju kojeg je RH dobila, portfelj Mediteran. Uz to, bitna stvar da gđa Šuica dobiva i upravu, što je iznimno važno vezano za budućnost Mediterana, odnose ne Mediteranu i utjecaj RH na Mediteranu koji će i biti iznimno važan u nadolazeće 4 godine. Međutim, ono što mene interesira najviše je odnos RH prema susjednim zemljama, BiH i Crnoj Gori, vidimo značajan utjecaj i doprinos hrvatske politike u BiH, potrebni su nam i dalje snažne reakcije prema Crnoj Gori kako bi ih vratili

Dubrovnika, vidim da malo bolje razumijete značaj Sredozemlja, ali i nemojmo zaboraviti i nastavak portfelja demografske politike na razini EU, što je naša članica Komisije radila i u prvom mandatu, što je itekako važno. Ja bih uz ove teme koje su sigurnosnog, energetskog ili političkog karaktera, dodao i pitanje klimatskih promjena. Mediteran će biti u budućnosti, ja bih rekao, ključno poprište različitih procesa koji će se događat uslijed ubrzanih klimatskih promjena, gotovo najvažniji. Imat će ogromnoga upliva na Europu, imat će ogromnoga upliva na Hrvatsku, od velikih elementarnih nepogoda pa do sukoba imigracija. Sve to će biti u njenoj nadležnosti. Što se tiče regije, mislim da sam u odgovoru gđi Petir otprilike rekao što ste htjeli čuti od … Premijeru, kada ste se zahvaljivali Majdi Burić što vas je onako jako nahvalila u prvom pitanju danas, mislila sam da ćete se obratiti sa riječima da je jako slatka, kao što se obraćate novinarima kada vam postavljaju neugodna pitanja. Ali evo, možda nije slatko, nije slatko niti vama, ne znam je li vam kompliment baš to što je Dubravka Šuica dobila resor Mediterana, kažete to će biti za Hrvatsku sjajna prilika, ona će sada biti lice tih politika. Dosada je Dubravka Šuica bila lice demokracije i demografije. Doista Europa ima problem sa oba ta područja, pa mene zanima koji su to točno njezini stavovi bili, koje su to bile njezine inicijative? Vidimo da i u vašoj Vladi imate oprečne stavove po pitanju integracije migranata, o demokraciji da ne govorim i odnosu prema…/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./…ustaškim simbolima. Koja je zapravo pozicija RH u Europskom vijeću danas?

Dalija Orešković prekršile Poslovnik jer ne govore o temi o kojoj mi danas ovdje raspravljamo, raspravljamo o Izvješću, aktivnosti premijera i predsjednika republike, predsjednika Vlade RH na Europskome vijeću za prethodno razdoblje. One razgovaraju o

se ne razumije./…dobro, to je ne, kolega Opara nećete dobiti opomenu zato što ste zaista ukazali na nešto što je sporno prema Poslovniku, vi niste replicirali, ali ne prihvaćam to, smatram da nisu prekršile Poslovnik, da je rasprava u smjeru onoga što je tema te točke o kojoj raspravljamo. Izvolite sada predsjedniče Vlade. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovana zastupnice Orešković, bilo je dosta tu komentara i pitanja što se tiče demokracije i demografije. Broj jedan, demografija je po prvi put na inicijativu Hrvatske ušla u strateški program unije '19.-'24. u Sibiu u Rumunjskoj. Nakon toga u pregovorima s Ursulom von der Leyen postala dio po prvi put u povijesti portfelja bilo kojeg povjerenika od Hauštajnove komisije do danas. Danas o demografiji govore svi, a mi smo tu, tu raspravu pokrenuli na europskoj razini, zato je dobro da gđa. Šuica to nastavi. Postoji nekoliko strateških dokumenata o demografiji, o migracijama iz manje razvijenih u razvijenije članice unije, iz ruralnih krajeva u urbane, o tzv. kutiji za alat pod navodnicima za rješavanje tog pitanja koji su ostali na portfelju demografije, a u vezi demokracije ostala Konferencija o budućnosti Europe. Ako ste to zaboravili, najveći konzultativni proces ikada …/Upadica predsjednik: Hvala vam./…dosada na razini EU vodila je Dubravka Šuica i na komisiji, sjetite se. **Jandroković, Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, čestitka na odličnom izvještaju koji pokazuje kako Hrvatska danas ima snažno mjesto u Europskom vijeću i želio bi čestitati i vama, a i gđi. Šuici na važnome važnome resoru kojega je evo nadamo se dobila i da će ga dobiti i službeno za koji dan. Iz vašeg izvješća može se vidjeti kako je jedna od dominantnih tema koja se kroz dnevne, dnevni red Europskoga vijeća provijala u proteklome periodu je bila Ukrajina. Hrvatska kao članica i EU i NATO saveza od samog početka ruske agresije snažno podupire Ukrajine, sve ste nam to i naglasili, podsjetit ćemo se i deklaracije koju je donio HS i Međunarodnog parlamentarnoga samita krimske platforme itd., itd.

naglasili ste najvažnije događaje i ta potpora je kontinuirana, mi smo željeli nakon Atene i nakon Tirane biti treća zemlja na području Jugoistoka Europe gdje će se okupit lideri, njih 7-8 je već potvrdilo svoje sudjelovanje, predsjednik Zelenski također. Ideja je usvojiti jednu zajedničku izjavu koja bi dala snažnu potporu, prije svega teritorijalnom integritetu u kojem je nastavak pomoći u različitim aspektima i podržati velike mirovne napore koji su ovoga trenutka u tijeku. Takav prvi sastanak održan je u Švicarskoj prije nešto malo više od dva mjeseca na kojem sam sudjelovao, postoji namjera da se u kontekstu i predstojećih predsjedničkih izbora u SAD-u, ali i početka ali i početka rada novih institucija EU, drugi takav samit održi kroz slijedećih nekoliko mjeseci i sve ove inicijative su priprema…/Upadica predsjednik: Hvala vam./…tog procesa za u konačnici ostvarenje pravednoga mira. **Jandroković, Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, moje pitanje je kratko i jednostavno. Da li su Sjevernoatlantsko vijeće i EU usuglasili se oko pobjede u Ukrajini eventualne

10-ljećima nije bilo dijaloga između dvije institucije kojima je sjedište u Briselu, sada je on institucionaliziran i formaliziran. Što se tiče podrške Ukrajini, ona ostaje čvrsta, snažna u vojnom pogledu i jako je važno da da i HS bude onaj koji će kad se bude valoriziralo ko je gdje stajao oko podrške Ukrajini u kontekstu ovakve nevjerojatne situacije kršenja svih temeljnih načela međunarodnoga prava i brojnih konvencija biti na pravoj strani. Nažalost HS u prošlom mandatu nije mogao donijeti niti odluku o tome da participira hrvatska država u vojnoj misiji pomoći Ukrajini bez da kao što konfabulira Bulj idu hrvatski vojnici na ukrajinsko ratište, tako da će bit zanimljivo vidjet dal će ovaj saziv HS u svom dvotrećinskom kontekstu biti mudriji nego onaj raniji, to …/Govornik se ne Poštovani predsjedniče sabora. Poštovani predsjedniče Vlade, slušao sam vas pozorno kad ste govorili o krizi i o ratu u Izraelu gdje ste sa biranim riječima istaknuli sve ono što je bitno i napad Hamasa na Izrael i prekomjerne žrtve danas u Gazi. I pitam se zašto kolega Račan onako malo soft i onako eksplicitno jasno kolegica Kekin izbjegavaju spomenuti 1200 ubijenih, zaklanih Izraelaca, uvijek naglašavaju samo jednu stranu. Zašto osobito kolegica Kekin koja je tobože zaštitnica ženskih prava nikada nije spomenula ili bar ja nisam čuo tisuće silovanih Izraelki Hvala. Izvolite odgovor.

Ma dobro, sad smo se osvrtali na jednu i na drugu stranu. Ali da ne odgovaram gospodinu Zekanoviću ja bih zapravo postavila pitanje. Znači što se tiče ove teme i Europsko vijeće i svjetski čelnici i brojne druge institucije donosi sad već neko vrijeme jako velik broj i deklaracija i rezolucija, pa čak i odluka međunarodnih sudova da se poštuje međunarodno pravo, da se zaštite civili u Gazi, da se ne šire ilegalna nasilja i da se oslobode oteti taoci. Međutim, ono što je zabrinjavajuće već neko vrijeme da nakon tih izjava i odluka nema posljedica za one koji te odluke ne poštuju. Dakle, s jedne strane institucije donose deklaracije i rezolucije, a s druge strane politički akteri zapravo ne poduzimaju neke konkretne i odlučne mjere i zapeli smo u ovom statusu quo. I moje pitanje u tom smislu je zapravo što konkretno Europsko vijeće poduzima kad se ne poštuje međunarodno pravo i da li je Europska unija konačno u tom smislu spremna uvesti sankcije, naravno za sve strane koje se tog ne pridržavaju. (HDZ)** A što se tiče karaktera, odluka različitih međunarodnih organizacija Ujedinjeni narodi su još uvijek organizacija koja je utemeljena na ravnoteži snaga 1945. godine uz tzv. otvoreni proces reforme Vijeća sigurnosti. On je otvoren od kad sam ja ušao u Ministarstvo vanjskih poslova, a to je bilo prije sto godina otprilike i ne vidi se kad će biti kraj zato što ni jedna stalna članica naravno ne želi se odreći prava. To je praktički pravo na veto koje su dobili nakon Drugog svjetskog rata. Upravo ta okolnost sprječava Vijeće sigurnosti da bude artikuliranije, a jedino su Rezolucije vijeća sigurnosti one koje se mogu provoditi. Rezolucije Opće skupštine koje su bez ikakvih dilema politički izrazito važne i bitne su ipak onaj dio međunarodnoga prava kojega nazivamo mekanim ili „soft“

suverenisti)** Poštovani premijeru kada smo ulazili u EU jedan od glavnih slogana svih zagovaratelja prednosti EU je bio taj da će Hrvati moći slobodno putovati, da neće biti granica, da ćemo do Berlina, do Pariza, do Londona moći putovati bez gotovo ikakvih dokumenata. Čekali smo godinama da uđemo u Schengenski prostor. Vi osobno ste to najavljivali kao veliki projekt i dobar dio oporbe pa i mi smo smatrali i smatramo u tom trenutku da je napokon Hrvatska nije drugi red EU. Međutim, što se dogodilo sa Schengenom. Očigledno je cjelokupna politika EU glavnih članica ulaskom i priljevom tih migranata ošla u krivom smjeru. Njemačka ponovo uvodi na granice svoje, znači policajce, dolaze duge cijevi. Kako vi to komentirate i kako se mislite boriti s obzirom da smo mi vanjska granica Schengena? **Jandroković, Hvala lijepa poštovani zastupniče Pavliček. Pa da, sloboda kretanja ljudi, a pogotovo unutar Schengenskoga prostora je bio naš politički cilj kojeg smo mi realizirali, ostvarili nakon 6 godina mukotrpnih reformi rada, lobiranja i dogovora doslovno kroz ja bih rekao ušicu igle sa jednom od članice Unije koja je bila najkompliciranija. Ona je komplicirana recimo i Bugarskoj i Rumunjskoj koje još nisu u potpunosti u Schengenu, a to žele već dulje razdoblje i prije nego što smo mi krenuli. Tri su razloga zastupniče Pavliček koji traju već desetak godina. I prije nego što smo mi intenzivirali naše napore. Prvi terorizam, ne samo ovaj sada nego onaj prije desetak, petnaest godina. Drugi covid-19 i treći nezakonite migracije. Sva ta tri razloga su navele neke od članica, mislim da ih je sada više od 10 koje su donijele sukladno Schengenskom zakoniku odluke o privremenim

iako i danas popodne spominjan LNG terminal na otoku Krku, ali sam više potaknut zapravo pitanjima do podne na aktualnom satu o terminalu, o zabrinutosti, o cijeni energenata. Da li nam možete reći zapravo i koliko nam možete reći kakvi su komentari u vašem okruženju vaših kolega u EU, a po pitanju LNG terminala na otoku Krku i mjera Vlade koji su bili iza nas i koji su pred nama. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa zastupniče Sobota. Što se tiče naše komunikacije sa Europskom komisijom osobito onim dijelovima Komisije koji prate ove mjere tzv. sigurnosnih mreža, politikom intervencionizma koju smo svi vodili proteklih godina koje su bile uspješne. Svi gledaju jako pozitivno na LNG terminal na Krku. To je bila odluka naše prve Vlade. U siječnju 2021. LNG terminal je otvoren, stoti tanker je došao prije koji tjedan. Osigurali smo si zauvijek jedan novi pravac opskrbe plinom i to je za Hrvatsku sjajno. Ulaganje koje je trenutno tamo da se na brod LNG Hrvatska ugradi još jedan novi element koji će mu omogućiti dizanje kapaciteta sa 3,3 milijarde kubika godišnje na 6,1 milijardu kubika godišnje, čini nas od 2026. pravim energetskim čvorištem i normalno da su itekako zadovoljni, a zato idemo i sa više od 580 milijuna eura ulaganja u plinovode … …/Upadica predsjednik: Hvala Hvala predsjedavajući. Poštovani premijeru imajući u vidu nedavne prosvjede poljoprivrednika u Bruxellesu zanima me koji su zaključci i strategije Europske komisije kao i određeni napori koje bi zemlje članice trebale napraviti ka nekakvom

Mi ćemo uskoro doći u fazu da će se pristupiti reviziji zajedničke poljoprivredne politike. Pitanje samodostatnosti i ciljeva poljoprivredne politike ekstenzivno smo elaborirali prije čini mi se 10 dana u Koprivnici ili 8 dana ne mogu se sad točno sjetiti kad je to bilo u ponedjeljak ili utorak prošli gdje smo naznačili prioritete ulaganja u poljoprivredu, u njenu produktivnost, u infrastrukturu, u mlade poljoprivrednike i u kriznu potporu na hrvatskoj poljoprivredi. To su četiri glavna stupa naše politike i to ćemo nastaviti maksimalno, a takav je cilj i europske politike. Vodite računa da je zajednička poljoprivredna politika jedna od glavnih proračunskim aspe… segmenata zajedničkoga proračuna omogućila europskim poljoprivrednicima da sad njih puno

u kojem hrvatskoj povjerenici Dubravki Šuici planira po… planira povjeriti portfelj pod nazivom Mediteran. S obzirom na to kako će u opsegu i domeni rada Dubravke Šuice povjerenice biti i pitanja vezana za demografiju što smatram da je dobra odluka i da je jako bitno, zanima me što očekujete od njenog angažmana u idućem sazivu Europske komisije posebno u kontekstu prilagođavanja EU demografskim izazovima s kojima se suočavamo. Hvala lijepa poštovani zastupniče Radić, dakle nasuprot ovom stajalištu recimo zastupnice Mrak Taritaš koja misli da Sredozemlje nije bitno, mi koji smo sudjelovali u ovim razgovorima naravno neformalnim, vrlo kompleksnim koji su trajali dosta vremena i s obzirom na osjetljivost teme nismo mogli reći na Odboru za europske poslove što točno radimo i kako. Znamo da smo imali konkurenciju barem 7-8 zemalja koje su vapile za portfeljom Sredozemlja. I to je ono što je važno da razumijemo zašto je on bitan i zašto je važan i koliko će biti bitno da upravo kroz aktivnost naše povjerenice budemo lice EU u zemljama južnoga i istočnoga Mediterana i strukturiramo tu suradnju. Mi ćemo biti na Cipru dan nakon Osijeka 11. listopada gdje je Euromed Summit 9 i to je već prigoda da kroz de facto novu ulogu Hrvatske na Sredozemlju artikuliramo naša stajališta. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Poštovani premijeru Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja članica EU koja na svom teritoriju nema niti jednu instituciju, ni jedno tijelo, ni jednu agenciju EU. Od 2017. godine slušamo najave da neka od tih institucija doći ali nažalost do danas se ništa od toga nije realiziralo. Smatram da smo zemlja velikog potencijala, da zaslužujemo to i zanima me po vašem mišljenju zašto nas zaobilaze.

jako važnom u posljednje vrijeme, međutim ta situacija sigurno predstavlja i Hrvatskoj i još nekoliko drugih zemalja koje na svom teritoriju nemaju neku od agencija da najozbiljnije konkurira u razdoblju koje je pred nama. To je tema o kojoj vodimo računa, ali ona s obzirom na sva druga važna, strateška postignuća u zadnjih nekoliko godina, a to su bili euro područje, Schegenski prostor, europski stabilizacijski mehanizam, instrument EU iduće generacije i sve ono što smo radili je bilo manje važno nego ovo. Ovo će doći, to dolazi kao nekakav šlag na tortu i vidljivost cijele unije na našem teritoriju, slažem se da je tema bitna, ali ove druge su nam bile važnije u ovom razdoblju pa ćemo onda ostaviti nešto i za razdoblje koje je ispred nas. Hvala lijepo predsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade EU je rasla, a Hrvatska rasla još brže. Želja je da do kraja ove godine budemo na 78% prosjeka EU što je povećanje 16% u 8 godina. Ako pogledamo da je 2010., '11. i u 6 godina vlade SDP-a to iznosilo 1% onda vidimo 16 naprema 1 i taj 1% je onda značio stagnacija plaća, mirovina, smanjivanje prava, štrajkovi, umirovljenje sa 67 godina, sjetimo se Mrsić Milanović i danas kada uzimaju u riječ i umirovljenike upravo ti koji su im stvorili najniže mirovine i radili sve kontra radnika i prava, danas bježe od ovih podataka. Podatke smo čuli za kreditni rejting, za gospodarski rast, vidimo da brže skačemo gore od svih drugih zemalja i zato samo želim reći da ovo što idemo, idemo u pravome smjeru i želim da i dalje tako nastavimo. Andrej (HDZ)** Zastupniče Mažar ja se slažem s vama. Što se tiče ovoga skoka ne od 16% nego 16 postotnih bodova, dakle sa 62 do kraja godine ove na 78 kako mi vidimo prognoze Europske komisije u pogledu rasta na Hrvatsku mi bismo već na kraju '25. mogli bit na 79,5 skoro 80% što je sjajno, što je potvrda da ćemo ispuniti našu ambiciju iz programa kojeg smo predstavili hrvatskim građanima na izborima za Hrvatski sabor i na izborima za Europski parlament i mislim da se to osjeti. Kada smo krenuli sa našom prvom vladom, tada je omjer onih koji u Hrvatskoj rade i onih koji ne rade bio 6:1, danas je taj omjer 21:1. Taj podatak najplastičnije govori o tome kakva je situacija u hrvatskom gospodarstvu na tržištu rada i na mjerama koje smo poduzeli i zato ćemo nastojati da se taj trend i dalje nastavi. **Jandroković, Gordan Poštovani predsjedniče Vlade, iz ovih izvješća se vidi da jedna tema postaje sve važnija, a to je konkurentnost EU globalna. Mislim se očito na globalne igrače, SAD, Kinu, Indiju jer ne bi se toliko govorilo o konkurentnosti da konkurentnost nije problem. No, ono što upada u oči je neka vrsta drvenog željeza. S jedne strane se govori o zelenoj agendi i borbi protiv klimatskih promjena, gospodarstvo EU koje treba biti klimatski neutralno, a s druge strane se želi biti konkurentan onima koji za to uopće ne haju, koji prže nemilice, bilo da je to Kina, Indija ili SAD. E sad me zanima, kako spojiti to dvoje? Citiram vašu rečenicu, moramo osigurati da provedba ambicioznog zelenog zakonodavstva jača konkurentnost te da nitko ne bude zapostavljen. Dakle kako ambiciozno zeleno zakonodavstvo može jačati konkurentnost prema onima koji apsolutno ne haju za okoliš, klimu, a pogotovo za zeleno zakonodavstvo, **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa poštovani zastupniče Raspudić. Točno je. Da bi se ostvarili ciljevi klimatske neutralnosti i napravio zajednički napor na razini cijeloga svijeta, bilo bi dobro kad bi svi puhali u isti rog. To se ovdje ne događa. Ne događa iz vrlo jednostavnoga razloga što je rast industrijski, prije svega, zapadnog svijeta i ovih novih velikih ekonomskih giganata se zbivao u različito vrijeme. Oni isto love korak, dakle i Kina i Indija love korak sa zapadnim industrijaliziranim zemljama kojima mi sada pripadamo i mi lovimo korak s njima. Međutim, nema nikakva dileme da su klimatske promjene proces koji je tu s nama, mi sad se možemo samo trudit da bude manje loše nego što bi bilo da ne činimo ništa. To je u biti cilj svih ovih konferencija, iduća je u Azerbajdžanu i mi ćemo sa svoje strane ulagati u obnovljive izvora energije kroz energetsku tranziciju jer druge nemamo jer će fosilna goriva u konačnici…

čestitam na svim uspjesima koje postižete i osobno, a i Hrvatska u europskoj politici, što je rezultiralo i velikim sredstvima koje smo dobili u ovom sljedećem financijskom razdoblju, a i po funkcijama koje je dobila naša zastupnica i bivša potpredsjednica sa povjerenica za Mediteran za ove važne resore, ali me samo interesira, kako se to uspijeva i koliko je otegotna okolnost ova politika programska koju provodi kršitelj Ustava i kako uopće europski političari gledaju na to i kako je slika Hrvatske kad

bilo radnom programu Vlade, bilo kroz izborne programe. Kad je riječ o aktivnosti kršitelja Ustava, na razini EU se to puno i ne vidi, srećom jer ne participira u ovim tijelima pa moram priznat da do sada neke veće smetnje u ostvarivanju ovih ciljeva koje provodimo nismo vidjeli, no to se vidi na unutarnjem planu, evo, primjerice, kad u Saboru treba donijeti neke odluke, onda dio zastupnika slijedi one politike za koje mi smatramo da su pogrešne i neprincipijelne, što se tiče ubuduće naših aktivnosti, mi ćemo nastojati da prevlada racionalna, razumna, odgovorna politika Hrvatske koja je u ovakvim situacijama do sada, dok nije bilo njega, uvijek zauzimala pravu … .../Upadica: Hvala vam./... stranu, nije Poštovani predsjedniče Vlade, EK je u sklopu Europskog semestra predložilo učinkovitije upravljanje državnom .../Govornik se ne razumije./... kako bi između ostalog, povećala priuštivo stanovanje. Vidimo na sustavnoj razini da država prodaje stanove u svojem vlasništvu te tako umanjuje javni stambeni fond, ali i umanjuje i moć države da ponudi priuštivo stanovanje koje ne ovisi o tržištu. Zagreb je još 2021. g. donio odluku kojom se zabranjuje prodaja stanova osim u slučajevima kad ih zakon obvezuju tj. kad se radi o hrvatskim braniteljima. Jučer smo vidli naslove da HZMO prodaje 10 stanova i kuću i u tom kontekstu me zanima hoće li Vlada slijediti uspješan primjer Grada Zagreba i prestati prodavati javne stanove kako bi država sačuvala, koliko-toliko od svog stambenog fonda? Hvala.

i na taj način je cijela strategija upravljanja državnom imovinom, a postoji jedan dokument koji periodično Vlada usvaja konzistentan potpredsjednik Vlade i ministar, između ostaloga i državne imovine, g. Bačić itekako vodi računa o tome, a te aktivnosti su potvrđene i kroz najavu stambene strategije koja će imati 4 temeljna elementa. Jedan je ovaj, možemo reći, zemljišni aspekt, drugi je financijski, treći je porezni i četvrti je energetski i nastojat će u svoj sadržaj uključiti ove elemente koje ćete vidjeti uskoro predstavljanjem novog paketa porezne reforme, a cilj jednog i drugog su priuštivo stanovanje, to je prioritet Vlade i .../Govornik se ne razumije./... na boljitak mladih obitelji i … .../Upadica: Hvala Poštovani g. predsjedniče, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade. Najprije čestitam na ovom izvješću koje pokazuje svu aktivnost koju ste vi osobno, ali i hrvatska Vlada ostvarili na dobrobit Hrvatske, posebno na tom međunarodnom planu i istaknuli ste da mi od samog početka opravdano podupiremo pravednu borbu ukrajinskog naroda za neovisnost, slobodu, teritorijalno jedinstvo itd.. Ono što što bi vas pitao da možda pokušate mi objasniti kako je moguće da u Hrvatskoj postoje oporbeni političari, neki mediji, Pantovčak itd. koji drugačije stavove imaju od toga i koji zapravo se prilično razlikuju …/Upadica

indiciranije zemlje na području EU koja bi trebala imati zdravorazumski principijelan, odlučan i čvrst stav kada je riječ o ruskoj agresiji na Ukrajinu koja traje dvije i pol godine od Hrvatske. Ne znam ko je tu u poziciji logičnijoj da munjevito ostvari konsenzus po tom pitanju. Nažalost, imamo taj proruski stav koji traje već dvije i po godine i svo to oklijevanje i rezerve i ne diranje i nemiješanje je po mom sudu neargumentirano paušalno i čovjek se zapita koji je to motiv i razlog da neko zauzima takvu poziciju. Međutim, ono što je gore od jedne osobe koja zauzima takvu poziciju da ga dio političkih aktera slijedi u tome.

Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Vlade, u ovom izvješću možemo pročitati da je postignut novi govor o europskoj konkurentnosti koji između ostalog predlaže visokokvalitetnih radnih mjesta diljem Europe, rješavanje problema nedostatka vještina i radne snage uključujući mobilnost talenata itd., a upravo ovih dana trpimo velike kritike na prijedlog nove porezne reforme koja između ostalog planira i podizanje praga za oporezivanje plaća po višoj stopi poreza na dohodak upravo tim našim najbolje plaćenim sugrađanima. Što bi se dogodilo da ovom i sličnim drugim mjerama Vlada RH ne nastojati zadržati visokokvalitetne obrazovane najčešće mlade ljude u našoj zemlji? Hvala vam lijepa. Poštovana zastupnice Juričev-Martinčev. Što se tiče stopa poreza na dohodak, mi smo rekli u našem izbornom programu prebacivati akcent sa oporezivanja rada oporezivanje rada i prije svega stopa poreza na dohodak bilo viša, bilo niža na porez na imovinu. I ova porezna reforma koja će bit predstavljena idući tjedan će ići za smanjenjem stopa poreza na dohodak i više i niže. Cilj je da svi plaćaju manji porez jer vidimo po analizama Ministarstvo financija da su prihodi od poreza na dohodak narasli svima. Evo samo na primjeru Grada Zagreba prvih sedam ili osam mjeseci prihod od poreza na dohodak je 141 milijun eura veći, samo na jednom primjeru. Što to znači? To znači da ekonomija pulsira,

Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade. Prema izvješću Europske komisije poljoprivredni sektor doprinosi preko 10% ukupnih emisija stakleničkih plinova EU većino stočarstvo. Obzirom da EU planira smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 55% izvješće Komisije predlaže akcijske

Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Što se tiče poljoprivrede to se primjenjuje na sve dijelove EU, a što se tiče koridora imamo baš sve koridore kojegod možemo imati, dakle nemamo više što dodat. To se odnosi i na ovaj koridor koji povezuje zapadni Balkan istočni Mediteran, a on se odnosi između ostaloga i na Slavoniju.

govorili ste i spominjali novi resor gospođe Šuice u Europskoj komisiji, nedavno na konferenciji Europske komisije novinari su postavili pitanje o troškovima gospođe Šuice koja je na službena putovanja u svom mandatu potrošila nekih 360 tisuća eura, negdje oko šest tisuća eura mjesečno. Mislim to možda i nije toliki problem, treba se putovati i braniti demokraciju i govoriti o demografskim problemima, međutim čudno je da je od 148 148 putovanja više od polovice od 83 putovanja su bila u Hrvatsku i to mahom na događaje u organizaciji HDZ-a odnosno njene politike opcije. Dakle, kakve to veze ima s njenim resorom? Je li Hrvatska u krizi s demokracijom? Znamo da je sa demografijom,

Možda je to zanimljivija temu za HS od putovanja europske povjerenice u razdoblju od pet godina. Dakle, europske povjerenici dolaze na ta mjesta barem kad je riječ o Hrvatskoj putem demokratskog legitimiteta. Evo recimo vaša kolegica Orešković koja sjedi ispred vas ona bi ne znam šta dala da je SDP stavio možda za jednu ili dvije stepenice više na listi pa da je ona sada u Europskom parlamentu, a ne da je tu. Dubravka Šuica je izabrana četri puta Europski parlament '13., '14., '19. i '24. sada na listi koju sam ja predvodio gdje smo mi dobili šest mjesta i na taj način osnažili demokratski legitimitet onih koji će raditi u Europskoj komisiji. A HDZ je politička stranka ima svoje aktivnosti i dobro ako ih je bilo toliko da je ona na njima bila nisam ja to brojio,

pozivam izvjestiteljicu Odbora za europske poslove kolegicu Jelenu Miloš da predstavi stav odbora i nakon toga onda ćemo prijeći na raspravu. Izvolite. Zahvaljujem. Evo skraćeno bih predstavila izvješće. Dakle, Odbor za europske poslove jučer je raspravljao o Izvješću predsjednika Vlade RH o sastancima Europskog vijeća kao matično radno tijelo, izvješće je predstavila gospođa Metelko Zgombić državna tajnica za Europu u MVEP-u i to se referirala na ukupno šest sastanaka održanih u razdoblju od siječnja do srpnja 2024.g.. Radi se o dva sastanka redovna Europskoga vijeća, dva izvanredna sastanka Europskog vijeća, jedan neformalni sastanak čelnika i čelnica država članica kao i jedan sastanak Europske političke zajednice. Državna tajnica je među temama istaknula posebno politiku proširenja EU s naglaskom na Ukrajinu, reviziju višegodišnjeg financijskog okvira, Bliski Istok, jačanje konkurentnosti EU, sigurnost i obranu, zajedničku poljoprivrednu politiku kao i raspravu o reformama EU. Spomenut je i izvještaj Maria Draghia te je odbor zaključio da će kako sad stvari stoje zajedno sa Odborom za vanjsku politiku i sam organizirati raspravu o ovom izvješću budući da je važnost za strateški daljnji strateški razvoj EU. Što se tiče same rasprave članovi odbora su se osvrnuli na nekoliko tema, a to je politika proširenja u odnosu pogotovo na Crnu Goru, nadalje važnost reforme poljoprivredne politike, primjenu viznog režima od strane Mađarske odnosno interpretaciju ajmo to tako reći viznog režima od strane Mađarske kao i na funkcioniranje šengenskog prostora, najavljenu … resora u novoj Europskoj komisiji i stanje na Bliskom Istoku. Kao predsjednica odbora sam još rekla da bi bila dobra praksa da se ovakva izvješća dostavljaju HS-u ipak malo ranije nego što je to bio slučaj, dobili smo dan prije makar je sve naravno po poslovniku tu po propisima bez daljnjega, ali evo svi smo se zapravo zajedno složili kako bi bilo dobro da takve opsežne materijale dobivamo malo prije kako bi članovi mogli se kvalitetno pripremiti za raspravu. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Sada otvaram raspravu prvi na redu u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Stranke Pravo i pravda i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića upravo g. Josip Jurčević će uzet riječ. Izvolite.

Evo poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Čuli smo izvješće koje je dobro, optimistično, međutim nismo čuli širi kontekst da bismo vidjeli tu konkurentnost i sve što smo ovdje otvorili, puno pitanja je bilo i ona se odnose na pojedine aspekte i dijelove, međutim nismo čuli gotovo ništa o tome izvješću, dakle kakav je položaj Europe ili EU u svjetskom kontekstu. Taj položaj rekao bih odmah na početku nije nimalo optimističan dobro je imati planove, dobro je govoriti o svemu što smo ovdje čuli, međutim kad gledamo širi vremenski tijek, kad gledamo u stoljećima ili u desetljećima onda možemo prepoznati određene tendencije kuda to kreće Europa odnosno EU. Stoga valja Stoga valja napomenuti da je proteklih stoljeća ili tamo od otkrića Europa bila središte svijeta u političkom, vojnom, gospodarskom, kulturološkom, masovnom kulturološkom svakom pogledu i svi su je nastojali oponašati. Osim toga Europa je bila gospodar i vlasnik cijeloga svijeta odnosno zapadnoeuropske zemlje metropole bile su posjednici odnosno vlasnici cijelog ostaloga kolonijalnoga svijeta i na tim temeljima se razvila Europa. Međutim u 20. stoljeću odnosno u dva svjetska rata su se dogodile dvije velike prelomnice koje su Europu gurnule u rubni dio svijeta u svakom razvojnom potencijalnom demografskom i svakom drugom pogledu. O tome postoje odavno vrlo egzaktni pokazatelji, pa jedan od njih je da je nakon toga do Prvog svjetskog rata, dakle cijeli svijet je bio dužnik europskih zemalja. U Prvom svjetskom ratu Europa, europske zemlje i to one najbogatije, najmoćnije, najutjecajnije postale su dužnik SAD-a dakle dakle i to je bio gospodarski kolaps od kojega se Europa nikada nije pa ni do danas oporavila. I u tom smislu Europa gospodarski tone od Prvog svjetskog rata na dalje. Drugi važan aspekt koji se ovdje govorio to je sigurnosni i sigurnost Europe, pogotovo zapadne u Drugom svjetskom ratu je također slomljena jel, jamac opstanka i sigurnosti u hladnom ratu Zapadne Europe bio je NATO savez koji je bio naravno instrument SAD-a preko kojeg su se ostvarili politički i gospodarski i svaki drugi drugačiji interesi. Nakon hladnog rata znači od '90.-te godine slomom ili procesom sloma komunističkih sustava očekivalo se da će europske integracije odnosno europske integrativne institucije kasnije EU, Vijeće Europe i NATO kao nositelji sigurnosne, vrijednosne i gospodarske, a onda EU i političkih pokušaja integracije da će se Europa uspjeti vratiti na nekakvu svjetsku poziciju, međutim to se ne događa i da sad ne bi detaljnije elaborirao smatram da je, a ne samo ja nego cijeli niz znanstvenika, istraživača koji se time bave, smatraju da je ključna godina kada Europa ne ide u tom integrativnom političkom smislu jest 2005. godina kada su referendumi u Francuskoj, Nizozemskoj nisu prihvatili onaj glomazni europski ustav. Od tada možemo pratiti zapravo sve veće socijalne, političke pa i sigurnosne razlike i u samoj EU. Zanimljiva činjenica jel koja puno govori da sve zemlje koje su nakon hladnog rata, dakle nakon '90.-te ušle u EU najprije su ušle u NATO uključujući i Hrvatsku. Naravno da to nije samo vojni i politički nego je to dakle i gospodarski i sa svim ostalim aspektima, dakle savez jel dakle NATO instrument SAD-a. Još je strašnije u smislu perspektiva kad gledamo koji su to resursi jel gdje bi Europa mogla biti konkurentna na svjetskoj globalnoj razini. Jedno jesu sirovine i energija, drugo jest demografija znači radna snaga i sve ostalo. Europa oskudijeva i sa energentima i sa sirovinama. To se možda najbolje može vidjeti na primjeru Njemačke koja je vukla Europu ako možemo tako reći i u vrijeme kad je EU jel u proteklim godinama kad su bile krize 8 godine itd. da ne ulazimo u te detalje, Njemačka je prosperirala. Njemačka je prosperirala isključivo i to ne samo nakon Drugog svjetskog rata nego 1917. godine na jeftinim ruskim sirovinama i energentima i Njemačka se sada nalazi u jednoj od najdubljih kriza u EU od ovih migracijsko demografskih problema do gospodarskoga sloma bez tih energenata jel na kojima se dizala 100 i nešto godina bez obzira na sustave vlasti. Dakle i Vajmarska Republika nakon Prvog svjetskog rata i nacistička Njemačka dakle i nakon Drugog svjetskog rata dakle ključ Njemačkog uspjeha su bile dakle te sirovine i energenti. Demografija je u pravoj katastrofi, dakle od 1968. godine sve zemlje zapadnog svijeta znači ne samo Europa nego uključujući i Sjevernu Ameriku svake godine bilježe, svake godine dakle nema ni jedne izmjene bilježe sve više umrlih, a manje rođenih. I to je razlog evo zašto se događaju ove migracijske krize, dakle do prije 10-ak godina Njemačka je morala da bi održala svoj razvoj i da bi mogla funkcionirati morala uvoziti pola milijuna radne snage. Uvozila je dakle tu radnu snagu i prije '90.-te, a pogotovo nakon '90.-te, a pogotovo nakon '13. i iz Hrvatske, dakle najkvalitetniju radnu snagu koja joj treba, pa od ovih 400-500 tisuća Hrvata koji su u proteklih 10-ak godina iselili barem 300 tisuća jest u Njemačkoj. Isto tako sadašnja kriza u Ukrajini, tko profitira demokratski? Opet zapadni svijet, dakle 10-20 milijuna Ukrajinaca je iselilo ili će iseliti i to poželjna radna snaga dakle od Poljske, Njemačke i cijelog zapadnoga, U tome smislu, dakle i još ako dodamo da je kad se radi o zelenoj agendi Europa pripada među najzagađenije dijelove svijeta pogotovo zapadna Europa. I kad gledamo te osnovne pokazatelje ili ovu nekakvu vremensku vertikalu koju sam ovdje kratko naznačio ona uopće nije ovdje spomenuta, nije sadržana, bilo je samo nekoliko pitanja dakle kako ćemo biti konkurentni. Dakle, Europa ne može biti konkurentna. Dva glavna čimbenika sloma Europa bila su dva svjetska rata. Nitko ovdje ne ne bavi se u hrvatskoj državi u bilo kojem resoru u tom sigurnosnom smislu da mnogi analitičari ugledni koji u zapadnom svijetu od Britanije, SAD-a da dalje ne nabrajam jel smatraju da je treći svjetski rat također počeo u Ukrajini neki odlaze čak i u onu zelenu revoluciju u Sjevernoj Africi i slično. Prema tome, puno je elemenata koji govore da je treći svjetski rat započeo opet na europskom kontinentu i da je to ishodište nove katastrofalne krize u Europi. I opet kad gledamo sve što se događa u Njemačkoj proteklih nekoliko godina, dakle to se može vrlo jasno prepoznati po svim pokazateljima uključujući dakle i ovo da je jel što smo čuli jel da je Njemačka dakle ukinula Schengen. Kad se radi o neslozi koja postoji u EU, mi moramo razlikovati dakle da EU obuhvaća samo jedan dio Europe jel, dakle Europa seže do Urala znači tu nema Ukrajine, tu nema Bjelorusije, tu nema Srbije, dakle nema tih ruskih dijelova itd. Dakle, Europa je ili EU opterećena sa golemim i sve težim problemima i kad se radi o razlikama koje postoje dakle u BDP-u i svemu ostalome dakle standardu života, stabilnosti, integraciji dakle ona je neostvariva ukoliko ne izjednače ili ukoliko u tom smjeru ne idu uvjeti života koji postoje od plaća dakle do svega ostaloga, dakle kvalitete života, standarda i svega ostaloga što privlači ljude da ostanu u matičnoj državi. I ovi pokazatelji o kojima se govori u Hrvatskoj, dakle 76% pa ćemo biti na 80, na 90 itd. pitanje je koliko će oni zaustaviti bijeg iz Hrvatske. Prema isto tako istraživačima EU Hrvatska RH pripada među najkorumpiranije zemlje u EU, a iz tih zemalja se bježi i svi problemi koji postoje u Hrvatskoj dakle imaju ishodište upravo u toj korupcijskoj strukturi ili u diktaturi kojom se vlada u Hrvatskoj. Dakle, sabor je zaista postao pravi kokošinjac kao što je rekao tamo davni zastupnik gospodin Zlatko Vitez. I u saboru možemo slušati samo ono što smo ukopani u rovovima, ja sam više puta govorio ovdje otkad sam u saboru jel, ukazivao na to da i na običnim pitanjima koji se tiču nekakvih konkretnih politički nevažnih problema ovdje su toliko duboki rovovi ljevi, desni, stranaka i tih nekakvih partikularnih osobnih interesa, zapravo niko ne brine o cjelini ni Hrvatske, a pogotovo EU. Tako kad uđemo u slučajeve Mađarske, Slovačke, sada Njemačke jel ili francuske ugroženosti ili možda još bolje naglasiti dakle da je zemlja koja je najvještija u upravljačkom smislu i bila je gospodar u ono kolonijalno vrijeme 80% svijeta, dakle to je Velika Britanija, dakle otok jel, možete mislit kako je to bilo tamo u 16., 17., 18. stoljeću jel, sa otoka vladati cijelim svijetom, to govori o jednoj upravljačkoj uspješnosti jel, nenadmašnosti i nije slučajno da se dogodio brexit, dakle Engleska je otišla iz EU iz razloga što je vrlo jasno njezina upravljačka struktura vidjela kuda sve to skupa ide i čuli smo ovdje u izvješću kako Britanija nastoji jel, nastoji uspostaviti što bolje odnose sa EU jel, pa se u nekom podtekstu podrazumijeva da joj je žao što je izašla, dakle Britanija je izašla da ne bi doživjela sve ove slomove koji se događaju u cijeloj EU. Dakle usprkos ovome izvješću gdje su neki pokazatelji financijski, ne znam autoceste i ostalo, itd., ali pitajmo se tko će se voziti tim autocestama i tko će živjeti u Hrvatskoj 2050.g., o tome možete slušati sve demografe u Hrvatskoj i starije i mlađe generacije, dakle ta tendencija je više nego katastrofalna i vidimo jel dakle prije 10-tak godina 50 tisuća djece se rađalo u Hrvatskoj, pa išlo u osnovu i u srednju školu itd., dakle taj broj ide prema tome da se uskoro prepolovi, dakle Hrvatska izumire i onda se postavlja pitanje sve ovo što radimo, gradimo itd., za koga to radimo, dakle što je to Hrvatska, možda je ključno pitanje. Hrvatska nije geografski pojam prvenstveno jel, Hrvatska je, to smo mi, dakle oni koji ovdje žive 100-ljećima i koji su oblikovali taj prostor, koji žive na tom prostoru, koji su svoj identitet utkali u Hrvatsku. U tome smislu dakle ovo izvješće jel, ono je detaljizirano jel, naravno da je svaka druga rečenica samohvala jel postojeće vlasti, a znamo dobro kakva je ta vlast, da ne ulazimo dakle dovoljno smo toga slušali u saboru. Međutim, očigledno je jel da struktura vlasti korupcijska u Hrvatskoj brine isključivo o svojim tekućim kratkoročnim interesima, a neka opća slika opće propasti nju uopće ne zabrinjava i uopće ne vide jel, i zbog nedostatka obrazovanja, neprosvijećenoga apsolutizma koji vlada u Hrvatskoj, da će i oni na koncu doći na taj red, da će, da će nestati. Nije to ništa neobično jer kad pratimo cijelu povijest seobe naroda u nekakvim stotinama ili tisućama godina jel, sjetimo se propalo je i Rimsko carstvo, Egipat jel prije više tisuća godina jel, na Bliskom Istoku dakle kulture kada je ovdje bilo čisto barbarstvo itd., pa na koncu evo i Hrvati su približno u nekom 6.-7. stoljeću došli, došli u ovu postojnu, tu su bili neki Iliri ili možda još bolji primjer američkih Indijanaca itd., itd.. Rekao bi da živimo u jednom razmrvljenom bezbrižnom atomiziranom vremenu koje je omogućila i tehnologija jel, pa možemo vidjeti iz naraštaja u naraštaj, dakle iz godine u godinu asocijalnost nebrigu upućenost samoga na sebe. E tu opet ključna uloga u svim hrvatskim problemima jest HS koji koji nikada nije, pa čak ni u ono predsjedničko vrijeme, dakle u vrijeme srbijanske oružane agresije i kad je bio polupredsjednički sustav gdje je razumljivo da je jedna osoba morala biti zbog operativnosti, uspješnosti itd., imati moć, ali valja znati da je Hrvatska demografski potonula 2000.g.,

da se po g. Vitezu sjećamo samo tu slavnu izjavu da je sabor kokošinjac, valjda nije bilo drugih razloga da ga se kao ministra kulture sjećamo jel da. Gospodin Troskot, Klub zastupnika Mosta. Poštovani potpredsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege i poštovana javnosti koji pratite putem ekrana. Danas je pred nama ovo izvješće Europske komisije gdje je bio prije svega naš premijer. Jedna od važnijih tema koju bi danas htio dotaknut jest tema Crne Gore i smatram da je jako dobra bila reakcija i pravovremena svih zapravo vlasti u Hrvatskoj i da je državni vrh reagirao pravovremeno, odlučno i onako kako treba, krenimo redom. Dakle ono šta se dogodilo jest da je sa Rezolucijom o genocidu u logoru Jasenovac dakle prije svega je narušeno povjerenje između dviju država jer mislim da nije postojao jači saveznik i prijatelj Crnoj Gori na njenom europskom putu od Hrvatske i žalosno je bilo gledat dakle s jedne strane na koji način je bilo, bila instrumentalizirana par… parlamentarna većina u Skupštini Crne Gore za strateške interese srpskoga sveta. Bilo je dobro u toj instrumentalizaciji prije svega da se tu prepoznalo da jedna država instrumentalizira drugu za svoje vlastite interese i da je prije svega premijer države iz jednog Dubrovnika poslao snažnu poruku prije svega da Crna Gora se nikad nije bavila s tim pitanjem i da 80.g. se nisu bavili pitanjem Jasenovca i sad u jednom trenutku postaju eksperti za takvu jednu temu. Dakle, ono što je još važnija stvar bila jest da bi puno važnije bilo za Crnu Goru da se bavi sa procesuiranjem ratnih zločina sa jedne strane jer nikad ne smijemo zaboravit, dakle važnu bitku koja se dogodila, dakle na južnom bojištu tzv. bezimeni Vis ili vjetreni mlin gdje su naši Tigrovi, dakle preokrenuli bitku i spasili zapravo južno bojište jer bi došlo do presijecanja, dakle Dubrovnika preko Pelješca od ostatka Hrvatske, da ne govorimo o napadanju Dubrovnika i bombardiranju. Dakle, sve su to neke stvari koje su bile slike sa kojima smo rasli i žalosno je da su zapravo četničke struje ponovno preuzele vlast, dakle u Crnoj Gori. Treba pozdraviti i politiku Vlade, dakle da su određene osobe unutar Crne Gore proglašena persona non grata i da im nije dozvoljen ulazak u Republiku Hrvatsku. Dakle, te osobe su Andrija Mandić, Milan Knežević i Aleksa Bežić. Drugi Milan Knežević, dakle je posebno tu još interesantan jer je u crnogorskoj Skupštini izjavljivao izjave da je Dubrovnik crnogorski. Dakle, na žalost tu se počeo javljati jedan ekstremizam Crne Gore koji treba gledati u širem kontekstu strategije određenih naših susjeda i mislim da je bila pravovremena reakcija, dakle našeg našeg prije svega vodstva. Treba pohvaliti i predsjednika države i predsjednika Hrvatskog sabora, predsjednika Vlade, treba pohvaliti ministra vanjskih poslova, Ministarstvo obrane jer osim ovog nabrojenog što smo rekli, dakle došlo je i do određenih diplomatskih sankcija na razini Europske unije. Vidjeli smo da određeni čelnici iz europskih institucija nisu došli u Crnu Goru. Što se tiče Ministarstva obrane, a to je važna stvar, dakle evo sad se nalazimo ovdje i u kontekstu, dakle školovanja Hrvatske vojske. Dakle, kadetima iz Crne Gore, dakle nije dozvoljen ulazak na Visoku dočasničku školu Franjo Tuđman i malo ljudi zna u hrvatskoj javnosti da je upravo zapravo načelnik Generalštaba Crne Gore Dragutin Dakić bio školovan na Vojnoj školi dr. Franjo Tuđman iz razloga što je to škola vrlo respektabilna u NATO svijetu gdje su standardi među najvišima u NATO-u do te razine da je Hrvatskoj bilo dano povjerenje da ostalim članicama NATO-a nudi doškolovavanje časnika na najvećoj mogućoj razini. Ono što treba dodatno pohvalit u tim odnosima, dakle mi smo i dalje otvoreni jest bilo pozivanje Ranka Krivokapića u Dubrovnik na forum koji je bio u 6. mjesecu i smatram da je to bila snažna poruka otvorenosti Hrvatske prije svega vanjske politike koju svi zapravo formiramo, svi je kreiramo za dobrobit Hrvatske. A on je bio i poznat jer je devedesetih još organizirao prosvjede kada je govorio i to prosvjede na Cetinju Vila kliče oprosti nam Dubrovniče. Mislim da su to stvari koje moramo na žalost ponavljati, jer određene stvari ako ne naučimo iz povijesti bi se mogle ponovno ponoviti. Na žalost oni koji su bili optuženi u Crnoj Gori za puč koji je bio prije desetak godina danas jede u Vladi Crne Gore. Dakle, treba pohvaliti ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića Crne Gore koji je točno identificirao da određeni junaci Gline, određeni pripravnici devedesetih da su se malo previše zaigrali na ovom tu području svijeta. Glavna poruka zapravo jest da Hrvatska nije ničija igračka, niti Vučićeva, a niti njegovih marioneta, dakle južnije od Dubrovnika i da smo postali respektabilna zemlja koja je u 30 godina napravila čudo neovisno koja smo stranka i smatram da je to bio vrhunski potez pravovremeni i da će bit na Crnoj Gori upravo, dakle na osobama poput gospodina Krivokapića da se izdignu iz ove mračnosti zapravo u koju su upali. Drugi dio ove rasprave danas sam postavio pitanje hrvatskom premijeru, dakle da li je došlo do suglasja između Sjevernoatlantskog vijeća i EU oko pobjede, namjerno smo konstruirali ne u smislu nekakve smicalice, ali i pobjede u Ukrajini jer određeni konteksti koji se događaju baš oko Ukrajine i Hrvatske treba ih izanalizirat i vidjet zbog čega je danas Miro Bulj postavio pitanje oko slanja vojske na istočno bojište. I mislim da je to legitimno pitanje. Zašto? Nekoliko je razloga i drago mi je da je premijer danas pred cijelom javnosti rekao da neće bit slanja hrvatskih vojnika na istočno bojište. Ponavljam, znači premijer je danas rekao da neće biti slanja hrvatske vojske na istočno bojište. Dakle, prije svega postoji unutar EU lideri poput Macrona koji su izjavljivali da nije isključeno slanje vojske na istočno bojište. To je izjavio prije svega Macron. Drugo, dakle u kontekstu Sjevernoatlantskog vijeća, dakle kada se pogleda Sjevernoatlantsko vijeće, kada se vidi vojni odbor i kada se vidi, dakle zapovjedništvo usklađenih operacija vojni odbor vodi general brigadir Rob Bauer koji je također izjavio da slanje vojske, odnosno trupa na istočno bojište, dakle nije isključeno u razmišljanjima i zato sam i postavio premijeru pitanje šta je šta vi razgovarate na tako najvišim razinama kada se sastaju predstavnici Sjevernoatlantskog vijeća i predstavnici, dakle lidera EU. Šta je tu zapravo strategija? Zašto je to bitno? Imamo danas, odnosno jučer je izašlo da su dvojica prominentnih vanjsko-politički usmjerenih političara u Europskom parlamentu, prije svega mislim na kolegu Stiera i Piculu, izjavili da treba poslati, odnosno slanje raketa, zapadnih raketa da treba odašiljati iz Ukrajine. Prvo pitanje, kojih raketa? SCALP? Shadow Storm? Pitam iz razloga što su to rakete koje imaju doseg od 560 km, dakle to je prvo pitanje, jedna je francuska SCALP, druga je britanska. 560 km dosega. Drugo pitanje koje treba postavit, od kuda? Od kuda treba slati te rakete koje imaju doseg 560 km jer je najbliža točka iz Ukrajine koja je još uvijek u ukrajinskim rukama do Moskve 490 km, što znači jakih raketa, odnosno takvih raketa takvih dometa može biti ozbiljna poruka prema Moskvi. To je zanimljiva stvar zašto. Kada se pogleda da su Stier i Picula izjavili tako nešto, to treba gledati u kontekstu Europskog parlamenta gdje s jedne strane, vladajuća stranka ima 6 zastupnika, a Picula ima 4. 10 od 12 je 83%. To znači da je to više od dvotrećinske većine kada to gleda politički i vojno-politički vrh, s koje god strane, koji kaže da treba poslati zapadne rakete. Da se odmah razumijemo, zašto sam postavio to pitanje premijeru? Nije kontekst slanja takvih raketa nešto što je novina unutar dakle ljudi koji su „čelenđirali“ tako nešto i unutar Sjevernoatlantskog vijeća na kojem je bio i ministar vanjskih poslova. Jedan je general Ben Hodges koji i ima takav pristup da bi trebalo poslati takve rakete. Okej. Ali kad to izjave dvoje prominentnih vanjskih političara na razini Bruxellesa, netko tko gleda to sa strane, može smatrati kao službenom obrambenom politikom Hrvatske i ako je to tako, onda to mora doći u Hrvatski sabor na razmatranje šta znači kada eminentne i prominentne ličnosti iz Hrvatske, iz hrvatske politike šalju poruke gađanja Rusije sa zapadnim raketama jer će prvo pitanje bit s kojim raketama, dao sam vam nazive koji su i otkud. Treće pitanje koje se tu postavlja, ako je to službena obrambena politika Hrvatske, dakle to je nešto što mi moramo razmatrati, to znači da je i ovo potencijalno cilj jer se momentalno nalazimo u vojarni koja je najveće, zapravo najveća vojarna, uz to je i učilište dakle vojske gdje sada se nalazi i zakonodavna vlast, dakle svi smo ovdje zajedno. Ako je to tako, dakle onda treba postavit pitanje šta je s tim i ako izjavljujemo takve snažne rečenice, da li mi imamo protuzračnu obranu takvu da možemo predvidjeti potencijalni napad? Zašto je to legitimno pitanje? Razlog je 2.10.2023. g. kada je dron pao ni manje ni više nego blizu studenskog doma na Jarunu. Uz malo preinaku, dakle vi možete napravit veliku štetu. Nadalje, zašto sam postavio pitanje, odnosno mi iz Kluba Mosta prema premijeru, šta je sa tom strategijom? Da li se ide u smislu pobjedničke akcije jer ako je Zapad toliko jači od Rusije, šta se više čeka da se završi taj cijeli metež tamo? To bi posebno trebalo zanimati ljude iz vladajuće stranke, pogotovo u kontekstu Zelenskog. Zašto to govorim? Iz razloga što je Zelenskom istekao mandat kao predsjedniku i sad netko može reći, da, on je ukrajinski predsjednik, kakve to veze ima s nama? Ima. Razlog je 1992. g. i predsjednički izbori u Hrvatskoj i parlamentarni izbori u Hrvatskoj gdje je hrvatski narod dakle izašao na izbore van, dao legitimitet Franji Tuđmanu kao predsjedniku i vladajućoj stranci HDZ-u dakle da dovrši rat, govorimo o '92., kraj već, znači da ide u operacionalizaciju kraja rata odnosno planiranje, da mi završimo sa dakle operacijom koja dolazi kroz 2 godine. Kada nema takvih izbora, znači to je bio pokazatelj dakle da legitimitetom mi idemo u finalizaciju vojne operacije i oslobađanja naših teritorija. Kada se također kontekst stavi u Ukrajinu, smatram da bi također, trebalo napraviti isto jer onda bi ukrajinski narod dao legitimitet i predsjedniku i saboru tamo, dakle da se ide u u finalizaciju dakle rata sa Rusijom i mislim da nas to treba itekako zanimati. I zadnja poruka, kao što je bilo na prvom dijelu, dakle da Hrvatska nije ničija igračka, vanjskopolitička, diplomatska, s kojima će se igrat za svoje strateške interese, tako isto glavna poruka, a ima temelja i utemeljenja u ovome šta smo govorili, jest da 12. runda pomoći Ukrajini nikako i nikada ne smije bit slanje hrvatske vojske na istočno ratište. Hvala lijepo. Hvala i vama. Sada je na redu SDP i g. Ivan Račan. **Račan,

a Europsko vijeće o interesima država članica EU. U Europskom vijeću sudjeluju šefovi svih država članica EU i tu se na najiskonskiji mogući način prelamaju interese tih država, a kako mi danas razgovaramo o izvješću o sastancima Europskog vijeća tako ću ja reći da smatram da Hrvatska nije iskoristila sav potencijal što je prisutno za tim stolom jednim od najbitnijih mjesta odlučivanja u povijesti europskog kontinenta i pri tome ću se fokusirati na jedno područje koje smatram možda najbitnijim kako za budućnost Hrvatske tako i za širi razvoj regije. Hrvatska ima značaju ulogu u stabilnosti i razvoju naše regije koja se u širem smislu naziva Balkan, Zapadni Balkan kako hoćemo ga nazvati, ali to je ono gdje mi pripadamo. Hrvatska bi mogla daleko aktivnije zagovarati ubrzanje procesa pristupanja zemalja Zapadnog Balkana EU i time bi pokazala liderstvo u regiji i potaknula druge članice da podrže ovu strategiju što bi naravno ojačavalo i cijelu regiju kao i Hrvatsko jer bi ju činilo liderom. Nadalje, Hrvatska je mogla poticati jaču ekonomsku integraciju među državama u regiji promičući zajedničke projekte u infrastrukturi i energetici i turizmu. Usput rečeno europski plan donesen krajem prošle godine ide upravo u tom smjeru. Dakle, ne Hrvatska nego Bruxelles sada zagovara ekonomsku integraciju zemalja u ovoj regiji kako bi lakše i brže išli u europske integracije. S obzirom na rastuće geopolitičke napetosti Hrvatska je mogla potaknuti regionalnu sigurnosnu suradnju posebno u okviru NATO-a. Zatim su tu naravno kulturna i obrazovna suradnja i rješavanje zajedničkih izazova. Hrvatska na tome nije radila, to nije bio prioritet. Predsjednik hrvatske Vlade ima jedan stil koji je metodičan, poštuje institucije, koji zapravo cijelu Hrvatsku na neki način utapa u europsku administraciju. Ako Europa nešto hoće mi smo tu, ako Europa nešto neće mi ćemo šutiti mi nećemo talasati. Međutim, ovdje se radi o nečemu što je dovoljno bitno da Hrvatska ne bi smjela šutiti. Tu dolazim do u prošlom mandatu potpredsjednica Europske komisije, a to je Dubravka Šuica koja je bila zadužena za demokraciju i demografiju i jedna od najvećih kritika na njen rad je bio potpuni izostanak osvrta ili ocjene procesa koji su se dešavali u Mađarskoj, a ti procesi su evidentno erodiranje demokracije, demokratskih institucija i ti procesi su evidentno ono što premijer Plenković uporno ponavlja da neće raditi, a to je unilateralno ponašanje ispred EU. Međutim, Hrvatska izravno Mađarsku niti u jednom trenutku nije osudila, da u okvirima europskih institucija i onoga što su radile europske institucije pridružila se, ali izravno nije ništa napravila. Al gdje je problem? Problem je što ponašanje, takvo ponašanje Hrvatske koja neće zauzeti stav, a takvo ponašanje Mađarske koja erodira demokraciju erodira čak i europske vrijednosti apsolutno ojačava snage u regiji koje nisu proeuropske i koje možda nisu potpuno demokratske i onda se kao posljedica dešava nama čak i jedna Crna Gora i jedna rezolucija o Jasenovcu itd. To je taj koloplet oko kojega bi trebalo više razmisliti i gdje bi se sasvim sigurno moglo drugačije raditi. Ono što je kao posljedica što je vrlo nekada neugodno slušati kolege iz HDZ-a kako hvale uspjehe Vlade, kako je to, ok razumijemo to je taj dio političkog teatra i iako zaista nekada treba imati želudac i ustati se i reći što pojedini kolege kažu. Međutim u prošlom mandatu potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju što je usput rečeno svi znamo jako teško bilo kome objasniti što je to točno značilo, sada je na temelju tih uspjeha i hvalospjeva tih uspjeha na Europskim vijećima ona postala povjerenica za Mediteran. Ja neću reći da je to smiješno ja ću reći da u ovom trenutku čekam kao što svi mi čekamo da dobijemo nekakvo objašnjenje što to točno znači, a u nedostatku bilo kakvog drugog objašnjenja u ovom trenutku kojeg nema pročitat ću ono što je objavio HDZ. Mediteran je sjajan resurs za Hrvatsku, ali i osobno za gospođu Dubravku Šuicu. Ovo je strašno iskreno, točno i na ovome vam zaista aplaudiram, to je osobno jedan ogroman uspjeh. Dakle, Mediteran je sjajan resurs za Hrvatsku ali i osobno za gospođu Dubravku Šuicu kao povjerenicu Europske komisije posebno jer je zadržala nadležnost za ključno pitanje demografije. Sredozemlje je itekako važno za Hrvatsku i zbog turizma, ribarstva, bioraznolikosti, prometa, problema globalnog zatopljavanja i na kraju meni najdraža blizina Afrike. Ako je to uspjeh hrvatske vanjske politike, uspjeh Hrvatske u Europskom vijeću u promociju hrvatskih interesa vrijednosti pa čak i hrvatskih kadrova moram reći da ne vidim da je taj uspjeh bilo šta bolji od onoga što je dobio mađarski predstavnik Varhelyi koji je to dobio kao jasnu packu da je to, da je ponašanje Mađarske sramotno. Hvala lijepa. Sad je na redu gospođa Anka Mrak-TAritaš, a nakon nje gospođa Orešković koji će zastupati stavove Kluba zastupnika HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a.

(GLAS)** Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja sam jedna od onih zastupnica koja je i uvijek govori da mislim da je izuzetno važno da je Hrvatska članica EU, mislim da je izuzetno važno i dobro za zemlju da je u društvu dobrih, boljih, uspješnijih nego da tu nije. Jednako tako mislim da u tom kontekstu trebamo gledati koji su to rezultati. Ja razumijem da baš puno zastupnika to ne zanima, ali je ovo mjesto gdje treba jednako tako raspravljati i govoriti i komentirati izvješće na sastancima Europskog vijeća. Činjenica je da ovo izvješće dolazi nakon što su već bili izbori, nakon dan nakon što je gospođa Ursula von der Leyen rekla koji su njezini tih 27 povjerenika. E sad postoji ona jedna kletva, dao Bog da živiš u izazovnim vremenima i ta izazovna vremena kroz izvješća jednako tako vidimo kakova ona jesu i o čemu govorimo. Kad je premijer govorio i ovo je pravo mjesto, dakle mi bi trebali govoriti o nekakvim rezultatima koji su bili proteklih pet godina i vidjeti što nas to očekuje u budućnosti. Što mi to možemo gledati? Jedan način na koji možemo gledati je kroz rad naše povjernice, dakle gospođa Dubravka Šuica je bila povjerenica za demokraciju i demografiju. Kolegice i kolege, bez obzira s koje strane ove sabornice sjedili ja vas pitam što je to bio uspjeh u tom njenom resoru? Tom da smo govorili da je demografija izuzetno važna, smo imamo i na razini svog Parlamenta imamo Ministarstvo demografije, živi bili pa vidjeli koji će uspjeh biti tog ministra kojeg imamo. Ali ono što je ostalo zapamćeno je da se gospođa Šuica imala najviše skupih karata, avionskih karata iz Bruxellesa, jednako tako da je nakon pet godina skupila cijeli kofer računa za putovanje doma. I ja moram priznati da moram biti sarkastična i da me ne čudi da je dobila resor Mediterana, pa logično je dobila kad je iz Bruxellesa putovala za Mediteran, logično da je dobila da sada može ići mirno na sastanke s gradonačelnikom Dubrovnika, a da se pri tom niko ništa ne čudi. Naravno da je riječ o sarkazmu i naravno da je riječ na određeni način i ljutnji. Ja bih voljela da se mi možemo pohvaliti resorom gdje smo do sad bili bez obzira što u tom resoru čelnu osobu daje HDZ, voljela bi da se Hrvatska može pohvaliti i voljela bih da je i Hrvatska tu bila nešto jači čimbenik. Premijer nam je i kroz kampanju i sve ostalo najavljivao važne resore, hvalio se najboljim rezultatom od svih stranaka u EPP-u nakon europskih izbora i gdje smo sad? Dopustite samo da nabrojim i ponovim, mi smo zemlja u regiji koja je najbliža i imamo najdulju granicu sa zemljama koje bi trebale doći za proširenje. Do sad je resor proširenja imala Mađarska. Tko sad od naših susjeda je dobio resor proširenja? Ne mi. Slovenija. Ajmo malo vidjeti iz našeg okruženja pojedine zemlje što su dobili. Bugarska startapovi, istraživanje, inovacije, Slovačka trgovačka i ekonomska sigurnost, Austrija unutarnji poslovi i migracije. I sad dolazimo do nečeg što za što sam ja imala osjećaj da bi se naš premijer trebao boriti rukama i nogama, Grčka održivi transport i turizam, Cipar ribarstvo i more. Ja jednostavno moram reći, ako si ozbiljan i ozbiljno nešto radiš onda te svi ozbiljno i shvaćaju i u tom kontekstu imaš i resor na razini EU, ako nisi onda dobiješ recimo jednu vikendicu, političku vikendicu, ja bih nazvala da je gospođa Šuica dobila političku vikendicu na Mediteranu. Bez obzira kolko kolege iz HDZ-a nas žele uvjeriti da je to izuzetno važno, da je to sveobuhvatno, da će se tu desiti senzacija, pa svaki put smo čuli kolko je važna demografija i kolko će tu biti senzacionalno puno poslova. Recite mi kolege iz HDZ-a, recite mi kolege iz vladajućih što je po čemu to je gospođa Šuica bila upamćena u svom mandatu, po čemu? Ali reći ću vam što je problem. ako mi u EU šaljemo političarke i političare koji ni ovdje nisu bili upamćeni po nekakvim velikim iskoracima teško da će to biti i na razini EU. Ova rasprava ide u tom kontekstu iz kog razloga? Ja osobno mislim da je izuzetno važna pozicija Hrvatske na razini EU, mislim da je izuzetno važno da je se tamo naš premijer koji se jako voli hvaliti svojim uspjesima izborio za što jače i što bolji mandat, a ovdje je riječ o tome da tome nije tako, bez obzira što će slatkorječivo objasniti koliko je važno, koliko nije važno, koliko je to bitno, koliko će to biti sveobuhvatno. Pa sveobuhvatno je i resor ribarstva i mora, sveobuhvatan je održivi razvoj i turizam. Dakle, ako se za nešto trebalo izboriti se moglo izboriti za to. No međutim, ja nažalost imam onaj jedan osjećaj i moram ga podijeliti s vama. Imate razred koji formirate od 27 učenika i sad dobijete 26 onako dobrih koji se bore i koji su srčani i dobijete onog 27-og koji popuni razred, pa onda i njemu daš, pa nek nešto dobije. Kao što sam imala osjećaj da je u bivšem sazivu demokraciju i demografiju je dobila Hrvatska, dakle i tu neću više spominjati gđu. Šuicu nego Hrvatsku, Hrvatska je ta koja je zadužena za taj resor, tako je i sad dobila onako jedan resor, pa i Hrvatska nešto mora dobit, to jednostavno nije dobro. Kao što za neke stvari treba boriti i izboriti, ali ne na način da dođemo ovdje, pa budemo jako pametni i nekako dociramo saborskim zastupnicima nego zaista kroz, radeći određene europske politike aktivno možete se izboriti i za svoje mjesto i za svoju budućnost, hvala lijepo.

Kolegice i kolege, kao i svaki put istaknut ću da smatram da je najveći problem ovih rasprava u tome što nam premijer podnosi izvještaj o razgovorima o sastancima koji su se već dogodili i o kojima manje-više sve već znamo iz onoga što su u proteklom razdoblju objavljivali mediji. Imao je pola sata prilike da nakon posljednjih europskih izbora i u jeku formiranja nove Europske komisije kaže što će biti vizija Europe u slijedećem razdoblju, no on to nije učinio. Samo djelomično je premijer kriv za to, problem je u tome što tu viziju i odgovore na ključne probleme EU nema niti sama Europa. Kada se kaže što su to teme koje će nas mučiti u slijedećem razdoblju obično se kaže da je to rat u Ukrajini, naravno ponovno se izbjegavaju ili na margine stavlja sukob između Izraela i Gaze, kaže se da su to klimatske promjene, zatim stagnacija europskog gospodarstva, nelojalna konkurencija Kine, ali spominju se i druge dvije teme ponovno negdje na zadnjem redu, to su pitanje demografije jer europsko stanovništvo stari, a ujedno ima sve veći broj tražitelja azila i pitanje demokratskog ustroja. I reći ću da po mom osobnom stavu upravo su te dvije teme pitanje demografije i pitanje demokracije dva temeljna problema na kojima se EU počela urušavati iznutra, a s obzirom na to kako se tim temama pristupa, kako se biraju kadrovi koji su se ili će se tim temama baviti, mogu reći da ne, ne vjerujem u Europu Ursule von der Leyen i ne vjerujem u Europu razno raznih Dubravki Šuica. Ne samo da ne možemo reći što je postignuto u proteklom razdoblju, niti sada kada dobivamo novi važan, prevažan resor Mediterana, ne možemo reći čime je to Dubravka Šuica zaslužila taj taj status osim što valjda ne znam u životopisu joj je pisalo da može plutati kao plovak po europskim bespućima u postupku nominiranja budućih članova Europske komisije i povjerenika, ali tu dolazim do onog problema o kojem ponajviše želim govoriti, to je reforma europskih institucija. Naime, jedan od razloga zašto Europa stagnira kada su u pitanju teme proširenja nije samo to što su zemlje kandidatkinje nespremne da uđu u EU nego EU nije spremna da ih prihvati zbog složenih mehanizama i procesa formiranja pojedinih tijela i načina kako ta tijela funkcioniraju. Sada smo imali prilike vidjeti da se čitavi resori dodjeljuju ha reći ću ovisno o tome iz koje države netko dolazi. Problem je u tome što svaka država i nacionalna Vlada nominira svog kandidata, evo premijer je stavio svoju miljenicu, postoje države članice u kojima su na vlasti političke grupacije desne, radikalno desne, političke grupacije po svojim, koje po svojim ideologijama, stavovima i političkim programima debelo odstupaju od Europe, Šumana, od onoga što je nekad bio temelj europskog jedinstva i kada unatoč tome netko ko želi formirati komisiju mora iz 27 država članica formirati svoj tim onda mora napraviti ili je prisiljen napraviti ili smo došli do toga da se radi ono što se događa sada, nekakva komisija svjetla i tame kako su je neki već nazvali. I naravno da ako imamo toliko raznoliki sastav povjerenika različitih ideologija, različitih stavova, različitih programa, teško možemo doći do zajedničke vizije ili uopće do rasprave o tome što će biti budućnost Europe, naša zajednička budućnost kao jedne od država članica. Drugim riječima, Europa posustaje u tom demokratskom procesu i čini mi se da je jedan od glavnih problema između ostalog u tome što je danas EU postala rob nekih loših i nedemokratskih navika, prvo onih političkih stranka koje su dio EPP-a i takva EU doista ne može odgovoriti niti na jedan od ključnih izazova i problema današnjice, a koliko se to negativno odražava na ono što je nekad bilo glavno vezivno tkivo EU, a to su demokratske vrijednosti, vladavina prava, vidi se i iz posljednjih izvještaja Europske komisije o stanju vladavine prava u pojedinim državama članicama. Ono što se događa u RH za za EU je doslovno u mrtvom kutu. Od 4 stupa koja se provjeravaju, to je pravosuđe to je okvir borbe protiv korupcije, sloboda i pluralizam medija i sustav provjera i ravnoteža ravnoteža EU i njezina tijela ne vide problem u bilo čemu što se u RH događa. Ako krenemo od pravosuđa, od činjenice da imamo Ivana Turudića koji je izabran unatoč oštrom protivljenju i saborske opozicije, ali i stručne i šire javnosti i samih građana koji su to izrazili na prosvjedima, vidimo da nešto je ozbiljno trulo i kompromitirajuće u državi Hrvatskoj. Danas Danas imamo situaciju da taj isti Turudić propituje slučaj Borg, propituje kako će opravdati trošak jednog vještačenja no ništa ne govori o tome da će preotvoriti istrage koje su se davnih dana trebale provoditi protiv premijera i njegovih ministara članova grupe Borg. Ako govorimo o okviru borbe protiv korupcije, u tom izvješću ne kritizira dovoljno da su promjenama zakona oslabljene sve antikorupcijske institucije od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa pa nadalje. Ako govorimo o slobodi i pluralizmu medija evo jedna od teme je to hoćemo li utvrditi tko je vlasnik Z1 televizije, naime to danas traži GONG, Agencija za elektroničke medije šuti, iako smo imali situaciju da se ta televizija itekako hvalila da je stvorila jednu političku grupacija koja je izbornom prijevarom formirala vlast. I tu dolazimo do one zadnje teme sustav provjera i ravnoteža, kao što sam rekla moja najveća zamjerka tijelima EU i europskim institucijama je to što toleriraju činjenicu da se u pojedinim državama članicama, a takva je RH vlast formira na temelju izbornih prijevara. To je jedan oblik korupcije i to korupcije najgore vrste jer potkopava demokratski karakter izabrane vlasti. Kada sam govorila da je danas Hrvatska totalitarnija nego što je bila prije to je doista tako jer kada su sve institucije zarobljene u rukama jedne političke stranke tu je demokracija odavno prestala postojati. Hvala. Sad je na redu gospođa Sandra Benčić Klub zastupnika Možemo!. Hvala vam. Predsjedavajući, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Tema o kojoj danas želimo govoriti je pitanje sukoba na Bliskom Istoku i pitanje napada i okupacije Gaze. Biramo govoriti o ovoj temi jer za razliku od brojnih drugih tema o kojima se tu raspravlja, mnogi u ovom Saboru biraju o ovoj temi šutjeti. I ta šutnja je sada upadljiva i ta šutnja ima značenje i to značenje čitamo ne samo mi ostali ovdje nego ga čita i onaj neki mali zdravi ostatak međunarodne zajednice i ono malo institucija koje žele obnoviti međunarodni pravni poredak. Zato ću otvoriti citatom generalnog tajnika UN-a u njegovom recentnom obraćanju Vijeću sigurnosti, „Ništa ne može opravdati užasne terorističke akte koji su počinili Hamas i druge oružane skupine u Izraelu 7. listopada 2023. i ništa ne može opravdati kolektivno kažnjavanje palestinskog naroda.“. Kao stranka u ovom Saboru osjećali smo dužnost da odmah po počinjenju groznog zločina Hamasa u Izraelu 7.11. prošle godine osudimo bez ali, bez zadrške, bez ikakve trunke opravdanja taj čin koji je čin nezamislivog zločina. Zašto smo to napravili? Jer bilo koji napad na civile, ubojstva civila, silovanja, otmice ni za kojeg parlamentarnog aktera u bilo kojoj demokratskoj zemlji svijeta ne mogu biti opravdani i moramo ih osuditi odmah i moramo ih osuditi bez zadrške. Međutim, isto tako već nakon mjesec i nešto dana kada smo vidjeli da je Netanyahuova vlada i govorit ću čitavo vrijeme Netanyahuov režim i Netanyauhova vlada jer se ovdje radi o autokratu i autokratskom režimu koji je zarobio, ne samo Gazu nego i velik dio svojih državljana i svojih građana, kada smo vidjeli da se radi o potpuno neselektivnom, agresivnom ubijanju civila u Gazi tražili smo odmah dakle da Hrvatska u EU hitno intervenira u smjeru dogovora svih zemalja članica da se od Netanyahuove vlade zahtijeva trenutačni prekid vatre. Tražili smo otvaranje istrage o ratnim zločinima počinjenim nad civilima i civilnim stanovništvom Gaze i Izraela, tražili smo izradu operativnog plana financiranja i kontinuirane dostave humanitarne pomoći Gazi, tražili smo prestanak okupacije Gaze, Istočnog Jeruzalema i Zapadne obale i tražili smo hitnu diplomatsku akciju koja će voditi rješenju s dvije međusobno priznate države. Većina u ovom Parlamentu odbila je taj naš prijedlog zaključka, međutim vidite devet mjeseci kasnije to što mi tada tražili danas jest konsenzus na razini EU i danas ćete na to kimati glavom, ali niste imali hrabrosti biti vlada, biti većina koja je na vrijeme prepoznala o čemu se radi. Također nakon toga tražili smo priznanje Palestine. Odbili ste i obijate i dalje usprkos velikom broju EU zemalja koje su to učinile. Govorite da je prvo potrebno osigurati mir na Bliskom istoku, a mi kažemo da simbolički čin priznanja Palestine u ovom trenutku potencijalno može doprinijeti međunarodnom konsenzusu koji će tražiti od Netanyahuove vlade prekid vatre i vraćanje međunarodnog pravnog poretka. I taj simbolički čin nije mali, jer sjetimo se, sjetimo se što su nama simbolički činovi drugih zemalja kada smo bili napadnuti, kada nismo imali cjelovitu zemlju, kad nam je zemlja bila podijeljena na pola šta nam je značilo priznanje Hrvatske od svake zemlje od koje je došlo. Značilo nam je i nemojte govoriti da je to bezvezni politički ili simbolički čin. On može biti itekako konstitutivan. On može biti konstitutivan u smislu života. A sad hajmo malo o životima. Na području Gaze od napada Netanyahuove vlade koji ne prestaju poginulo je više od 40 000 civila na području koje je teritorijalno manje od Brača, među poginulima je više od 40% djece, još 25% su žene. Brojni humanitarci, novinari, UN-ovo osoblje poginulo je u neselektivnom bombardiranju civilnih ciljeva u Gazi. I sa čime se mi susrećemo? Susrećemo se a velikim riječima, susrećemo se sa osudama, susrećemo se i na razini EU sa time da je to neprimjereno, da je neselektivno, da zaista se čine zločini, a imamo li i jedan konkretan korak u smjeru zaustavljanja onoga što danas sa punim pravom možemo reći da je kršenje Konvencije o zabrani genocida i predstavlja ozbiljan rizik od genocida u Gazi. Imamo li jedan konkretan korak? Nemamo. Tražimo li puno od Hrvatske kao jedne male zemlje koja nema možda veliku međunarodnu moć kada tražimo da makar na simboličkoj razini nešto napravi? Ne, ne tražimo puno. Tražimo samo to da se ubilježi u povijest da smo kao zemlja koja je prošla rat u kojoj su također civili ginuli, u kojoj su također djeca ginula prepoznali da kada se to događa nekom drugom mi ćemo biti na braniku tih civila. To tražimo. Tražimo da Hrvatska bude u svijetu prepoznata po tome, tražimo da Hrvatska bude ta koja u svijetu potpunog raspada međunarodnog pravnog poretka bude ona zemlja koja će glasno vikati da su nam međunarodne institucije potrebne, da su nam međunarodni sudovi potrebni. Da ono što je rekao Međunarodni kazneni sud u slučaju Palestine ono što je rekao ISG u slučaju Palestine i Gaze da je to važno i da treba napraviti političke korake da bi se njihove odluke implementirale u djela. Moramo reći i to jasno i glasno da i onda kada nam se ne sviđaju neki režimi, da i onda kada zemlje u kojima branimo civile nisu možda demokratske, nisu imali izbore od 2006. jer nisu mogli ili kada postoje različite druge predrasude kojima vam pune uši da i onda kada dođe do pitanja života civila mi stajemo u obranu tih civila kao što bi stali u obranu tih civila da se radi o nekome tko nam je možda teritorijalno ili na bilo koji drugi način bliži, jer životi djece u Palestini ne vrijede manje od života djece bilo gdje drugdje na svijetu i hajmo to jasno i glasno reći. Hajmo jasno i glasno reći da nemoć koju pokazujemo kao država kada ne činimo ništa konkretno, da nemoć koju pokazuje EU kada šalje razna upozorenja Netanyahu, a on ko' da ih nije čuo kroz jedno uho unutra, kroz drugo van da to ipak će imati posljedice. Jer vidite, ako to danas može na taj način raditi i Netanyahu, zašto to ne može raditi sutra netko drugi i treći? A već gledamo više od dvije godine posljedice takvog ponašanja Putina u Rusiji. Hoćemo li mirno stajati i gledati? I vidite da, nekad se čini da mi ovdje možemo samo govoriti, pa ako i samo možemo govoriti i nemamo utjecaj na to da sutra stisnemo gumb i prestane rat u Gazi pa hajmo barem govoriti. Jer vidite smjer u kojem ovaj sukob ide je takav da će moguće naša djeca ili naši unuci tko šta ima jednog dana u školi učiti da u ovom periodu u Gazi nad Palestinskim narodom počinjen genocid. Svakako će učiti da su počinjeni ratni zločini oko toga više nema sumnje. I onda će vas možda pitati šta si ti kao saborski zastupnik ili zastupnica radio i govorio o tome? Jesi li barem pokušao napraviti nešto? I zbog toga i zbog te vrste obraza koji trebamo imati i prema svojima i prema drugima i drugačijima i prema cijelom svijetu ja vas još jednom molim da Hrvatska bude ta koja će priznati Palestinu da razumije da taj simbolički čin građanima koji dnevno ginu u Gazi znači puno kao i građanima koji dnevno ginu na zapadnoj obali jer ne zaboravimo i njih, više od 150 je ubijeno u posljednjih par mjeseci i da će značiti puno za našu vjerodostojnost kada govorimo o našoj povijesti, kada govorimo o propustima Međunarodne zajednice u našem slučaju, kada su nas napali i kada govorimo o tome da je Hrvatska zemlja koja želi širiti mir u svijetu i vratiti međunarodno pravni poredak. Vratimo si tu vjerodostojnost. I još ću reći ovako. Nekoliko puta smo pitali premijera za stav oko Palestine, nikad nije decidirano ništa odgovorio. Ministra vanjskih poslova, nikada ništa nismo decidirano čuli, a podsjetit ću da je 2014. godine vaša prethodnica ministrica Vesna Pusić tada govorila već o tome da će Hrvatska priznati Palestinu. 10 godina kasnije u trenutku kada je to najviše potrebno mi od naših vlasti čujemo samo tišinu. I ta šutnja puno znači. I znat ćemo je čitati i mi sada i vjerujte znat će ju čitati buduće generacije. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** I vama. I na kraju sada gospodin Nino Raspudić, Klub nezavisnih zastupnika.

Grazie. Kolegice i kolege kada čitamo ovo izvješće rekli bismo da je u vrhu EU sve fino i idilično, raspravljaju se neke teme, EU je uglavnom složna, važna i pita se o nekim problemima međutim stvarnost je drugačija. Ako imalo zagrebemo ispod ovoga o čemu se govori, vidimo da je EU uglavnom nemoćna, ništa je se ne pita, uglavnom plaća račune, ne odlučuje ništa o rusko-ukrajinskom ratu nego plaća račun. O Bliskom istoku također nema nikakvog utjecaja niti ima jasno stajalište izuzev onoga o dvije države što je već 1948. UN donio. Ono što je novo da se sve više spominje problem konkurentnosti, a to znači da je EU sve manje i manje globalno konkurentna jer ne bi tematizirala problem konkurentnosti. Dakle da zaostaje za SAD-om i ostatkom svijeta sve više i Kina, Indija i drugi igrači napreduju više i brže od EU. Dakle Dakle za razliku od ovih idiličnih izvješća koje nam podnosi naš predsjednik Vlade očito je kako ne cvijeta cvijeće u tom EU poduzeću i da ozračje nije baš najugodnije. O tome svjedoči ovo što se doslovno zadnjih dana događalo oko formiranja Europske komisije gdje smo primjerice vidjeli da je u zadnji tren francuski kandidat i već ranije povjerenik Thierry Breton dao ostavku na dužnost povjerenika Europske komisije i naveo da mu je Ursula von der Leyen iza leđa kontaktirala predsjednika Macrona da iz osobnih razloga povuče kandidaturu Bretona i predloži nekog drugog. E sad kako Ursula von der Leyen u tom trenutku kadrovske križaljke je bila tanka sa ženama, prema onome što je javno rekao Breton, nudila je jaču poziciju za Francusku ako Macron kandidira ženu i valjda time i njoj pomogne da zadovolji te kvote kako ih zamišlja. Uz to opet se Ursula von der Leyen petljala u prava suvremenih država pritiskom na Sloveniju da umjesto muškog kandidata da žensku kandidatkinju pa je onda imenovana za članicu Europske komisije iz Slovenije Marta Kos koja je, što je izazvalo velike polemike unutar Slovenije jer je optužena da je bila suradnica komunističke tajne policije. Dakle da je dala krajem 80-ih godina kao suradnik te službe obol kršenju ljudskih prava i sloboda, što su vrlo ozbiljne optužbe i što bi bilo, navodili su kao da netko tko je bio doušnik Stazya bude njemački član Europske komisije, nezamisljiv. Kos je inače povjerenica za proširenje sad se pitamo ako je doista to istina, primjerice ima li u Beogradu neke stvari u arhivima o njoj kojima bi mogli vršiti pritisak na povjerenicu Europske komisije za proširenje, što se primjerice itekako može ticat interesa ili Srbije ili Kosova, Makedonije, Albanije, BIH, svejedno. Dakle to vam je današnje Bruxellesko ozračje no vratimo se na razdoblje nešto manje, malo više od prve polovice ove godine koje pokrivaju izvješća koja su nam podnijeta. Što se tiče izvanrednog sastanka Europskog vijeća od 1. veljače 2024. godine, u tom izvješću čitamo kako je ovaj sastanak Europskog vijeća sazvan nakon što u prosincu 2023. nije postignut dogovor o reviziji višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. do '27. u sredini programskog razdoblja. O tom dogovorena revizija rezultirala je jačanjem podrške novim prioritetima u iznosu od 64,6 milijardi eura dodatnih sredstava za to razdoblje '21.-'27., od čega 33 milijarde eura u zajmovima i 10,6 milijardi eura u preraspodjelama i to kako slijedi, a slijedi da je najveća stavka 50 milijardi eura za Ukrajinu, No nemam objašnjenje kakve su perspektive, hoće li trebati isto za Ukrajinu i za godinu dana, za 5, za 10, kakve su šanse, što će se dogoditi za, za, za 5 godina. Pa valjda imaju nekakvu vojnu analitiku i političku i geostratešku. Oko potpore Ukrajini unutar EU nema suglasnosti. Čitamo kako je inicijalna namjera bila da glavni naglasak rasprave bude nastavak vojne potpore Ukrajini odnosno postizanje konkretnog dogovora o uspostavi Fonda za pomoć Ukrajini u okviru EPF-a kao ključne sastavnice sigurnosnih obveza EU prema Ukrajini. No, kako stoji zbog razlika u ambicijama država članica bilo bi lijepo da nas je premijer izvijestio koje su to zemlje i koje su to različite ambicije da znamo što se, postizanje konkretnog dogovora o tom fondu izuzev pružanja općenite političke potpore u daljnjoj vojnoj pomoći Ukrajini nije bilo moguće na tom sastanku. Dakle, mi vidimo da je EU nefunkcionalna po tom važnom pitanju. Slično besplodno i na razini liste dobrih želja i poziva give peace a chance Europsko vijeće je održalo stratešku raspravu o stanju na Bliskom istoku bez donošenja ikakvog zaključka. Rasprava se temeljila na tri glavne teme sigurnosna situacija i rizik od regionalne eskalacije i posljedice vezane za promjenjivu situaciju na terenu te poteškoće za postizanje zajedničke vizije za dvodržavno rješenje. Predsjednik hrvatske Vlade Plenković je naglasio da je dvodržavno rješenje jedino dugoročno rješenje koje osigurava mir i stabilnost. Ponovit ću to je UN donio još 1948. i mislim da u Hrvatskoj vlada suglasnost oko ovoga. Itko tko je pratio povijest odnosa na Bliskom Istoku ok to je evo prije 100 godina rekao i UN dvije države, međutim koje su granice tih država i kakvo je njihovo uređenje. Pa ne možemo mi kako sad priznati država onda oni što nahvataju teritorija nahvataju jel, priznajemo sve jel priznajemo ako Palestina do mora sve uzme i baci Židove u more, jel i to priznajemo. Dakle, nije situacija jednostavna kako se želi prikazati. Sastanak Europskog vijeća 21. do 22. ožujka i tu se potvrđuje nejedinstvo oko razine podrške Ukrajini dodatno s obzirom na nemogućnost postizanja dogovora radi neslaganja Mađarske evo nešto konkretnije smo doznali glede osmog paketa potpore Ukrajini i u okviru EPF-a čelnici su pozvali vijeće da na tome nastavi i rade. Opet bi bilo dobro od našeg premijera čuti nešto više i detaljnije o tome. Koji su razlozi mađarskog drugačijeg stajališta? Kako Mađari to objašnjavaju? Jesu li usamljeni u takvom stavu i kakva je perspektiva da u budućnosti EU ima jedinstveno stajalište po tom pitanju? U izvješću čitamo kako je Europsko vijeće pozdravilo donošenje 13-tog paketa sankcija prema Rusiji naglasivši ključnu važnost njihove djelotvorne provedbe te ujedno pozvalo na njihovo daljnje jačanje. Ok, ali opet fali analiza i prikaz kakvi su dosadašnji učinci sankcija. Jesu li Rusiju oslabili, jesu li je bacili na koljena, tko je tu imao više štete? Građani zemalja EU zaslužuju da im njihovi predstavnici u Europskom vijeću pruže ozbiljnu analizu dosadašnjeg učinka sankcija Rusiji i predviđanja kako će te sankcije eventualno djelovati u buduće. Evo jedna pohvala premijeru. Članovi Europskog vijeća su pozvali na inicijativu Hrvatske na daljnju potporu psihološkoj i psihosocijalnoj rehabilitaciji ukrajinskih branitelja kao i veću pomoć u razminiravanju. Ovo je nešto gdje Hrvatska ima iskustvo i doista može dati veliki doprinos. Zaključci o Ukrajini usvojeni su uz izjavu Mađarske priloženu u zapisnik sa sastanka Europskog vijeća u kojoj je Mađarska navela kako se ne slaže sa strateškim smjerom određenih politika EU u odnosu na rat u Ukrajini. E sad dolazimo do glavnog hrvatskog vanjskopolitičkog interesa, a to je BiH jednakopravnost i opstanak Hrvata u BiH. Čast Bliskom Istoku, čast Ukrajini al to nisu prioriteti hrvatske vanjske politike. Prioritet je opstanak Hrvata u BiH jer bez njih tamo dugoročno nema ni ni Hrvatske s ovim mekim trbuhom. To tko razumije razumije. E sad u raspravi o proširenju čelnici i čelnice razmotrili su status pristupnog procesa BiH te temeljem preporuke Europske komisije dali zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o pristupanju s BiH. U tu su svrhu pozvali Europsku komisiju da pripremi pregovarači okvir kako bi ga vijeće donijelo čim BiH poduzme sve relevantne korake navedene u preporuci Europske komisije od 12. listopada 2022. Moram drugi put danas pohvaliti predsjednika Vlade Plenkovića, a to je da je on u svom izlaganju uz ostalo i podržavajući sve ovo istaknuo pitanje izbornog zakona i jednakopravnosti naroda u BiH. To je dobro. Međutim, ono što nije dobro, što nije dovoljno dobro je da nažalost u zaključcima toga nema nego u zaključku 30 sa tog sastanka stoji citiram, oslanjajući se na preporuku komisije od 12. ožujka '24. Europsko vijeće odlučilo je otvoriti pregovore o pristupanju s BiH, Europsko vijeće poziva komisiju da pripremi pregovarački okvir kako bi ga vijeće donijelo čim se poduzmu svi relevantni koraci navedeni u preporuci komisije od 12. listopada 2022. Što bi Hrvatska trebala i mogla napraviti kakav pritisak, kakav razgovor sa saveznicima da to pitanje fer odnosa kakvo je bilo u Washingtonu i Daytonu to je silom promijenjeno i problema izbornog zakona jednakopravnosti ne samo Hrvata nego svih naroda, ne tražimo za ništa što ne bi dali i drugima da to uđe i u zaključke. Prelazimo na izjavu sa sastanka na vrhu država euro područja održanom kako piše u uključivom sastavu 22. ožujka '24. Ta izjava je iznenađujuće sumorna. Kaže ovako, raspravljali smo o gospodarskoj i financijskoj situaciji. Gospodarska aktivnost u kratkoročnom je razdoblju slaba. Zatim budući da je inflacija u padu čime se podupiru stvarni prihodi uspostavljeni su uvjeti za postupan oporavak u budućnosti. Ostajemo ujedinjeni u nepokolebljivoj odlučnosti da povećamo otpornost i konkurentnost naših gospodarstava. Dakle, priznaju se neki problemi dubinski, strukturni. Izvanredni sastanak Europskog vijeća 17. i 18. travnja 2024., na početku se govori o famoznom Lettinom izvješću gdje prepoznat gospodarski jaz između EU i SAD-a koji bi trebalo premostiti u predstojećem zakonodavnom institucijskom ciklusu EU. To izvješće sadrži preporuke kao skup kratkoročnih i dugoročnih alata koji bi se mogli koristiti u ostvarivanju tog cilja. Letta je naglasio da se suočavamo s nizom novih potreba koje je potrebno financirati što uključuje pravednu zelenu i digitalnu tranziciju, sigurnost i proširenje. Tu ima i dobrih vijesti. U poglavlju o konkurentnosti Europsko vijeće je pozvalo Europsku komisiju da znatno smanji administrativno i regulatorno opterećenje za poduzeća i nacionalna tijela, ovo je izvrsno. Posredno se dakle konačno priznaje da EU ima prevelika administrativna i regulatorna opterećenja, dakle ukazuje se na birokratiziranje, hipernormiranje, što je velika boljka EU i europske birokracije. Europsko vijeće je utvrdilo i da je konkurentan, održiv i otporan poljoprivredni sektor ključan strateški interes unije, slažemo se, kao i da je poljoprivrednicima potreban stabilan i predvidljiv okvir, stoji, među ostalim kako bi se podrplo u suočavanju s izazovima u području okoliša i klime. Europsko vijeće je zaključilo da će nastaviti redovito ocjenjivati napredak u jačanju konkurentnosti unije, kao i provoditi mjere u korist konkurentnog, održivog i otpornog poljoprivrednog sektora. E sad ovdje dolazimo do drvenog željeza, do paradoksa. Kako biti i globalno konkurentan i klimatski neutralan? Kako sa tim zelenim okovima koje je EU sama sebi postavila, sa zelenim okovima na nogama biti konkurentan Kini, Indiji ili Americi koji nemilice prže i zagađuju? Glede Turske kao posebne točke govori se o suradnji oko migracija Cipru, ali zanimljivo ne i o poštovanju ljudskih prava i sloboda u Turskoj. I na koncu, sastanak Europskog vijeća 27. lipnja 2024., citiram, Europsko vijeće je održalo sveobuhvatnu raspravu o Bliskom Istoku, čelnici i čelnice su raspravljali o najnovijem razvoju događaja na Bliskom Istoku, izrazili žaljenje zbog pogibije svakog civila ističući da je broj civilnih žrtava, posebno djece, neprihvatljivo visok, te su pozvali sve strane da poduzmu sve moguće mjere kako bi zaštitili živote civila. U ovoj rečenici se vidi potpuni nedostatak pameti, takta i empatije. Što znači neprihvatljivo visok broj civilnih žrtava, posebno djece? Koliko je, koliki je prihvatljivi visoki broj ubijene djece, 1000, 500, 10, 2, 1 dijete? Ovo je monstruozna rečenica. Plenković je ponovio predanost Hrvatske dugotrajnom političkom rješenju temeljenom na modelu dvije države, o tome smo sve rekli i o pitanju koje ostaje, kako, kada, koje su granice u kojim priznajemo te države i, i s kojim ustrojem? I predsjednik Plenković je dao svoj obol promicanju drvenog željeza, to sam već rekao u pitanju, istaknuo je konkurentnost je važna jer zaostajemo, al kaže moramo osigurati da provedba ambicioznog zelenog zakonodavstva jača konkurentnost da nitko ne bude zapostavljen. Kako ambiciozno zeleno zakonodavstvo može jačati konkurentnost prema onima koji, ponavljam, apsolutno ne haju za okoliš, za klimu, a pogotovo ne za zeleno zakonodavstvo? Četvrti sastanak Europske političke zajednice 18. srpnja nije donio ništa novo, a na kraju i tu završavamo, u priloženoj strateškoj agendi '24. do '29. stoji kako će EU pojačati svoju kompetitivnost i postati prvi klimatski neutralan kontinent.

europske politike odnosno hrvatskog utjecaja i sudjelovanja u europskoj politici. Uzimam si to pravo, to ste mogli učiniti i vi, ali imam i dužnost. Budući da je izneseno cijeli niz interpretacija s kojima se ja ne slažem, ja neću reć da su netočne, to će procijeniti oni koji nas slušaju ili gledaju, ali dopustite da ih prokomentiram, a potom ću se onda osvrnuti na samo izvješće i sve ono što je danas ovdje izrečeno. Dakle prije svega iznenađen sam kvalitetom nekih izlaganja naših kolega…/Govornik se ne razumije./…su se kvalitetno i sadržajno pripremili, međutim imali su postavke s kojima se ne slažem, pa tako prvi koji je govorio, uvaženi kolega Troskot je govorio o Crnoj Gori, o BiH, jednu kvalitetnu analizu je dao, tu je pogriješio u nekoliko elemenata pri čemu nije zapravo trebao u velikom valu pohvala Vladi, ministru, predsjedniku države, ispustiti tijelo kojem i sam pripada. Odbor za vanjsku politiku je također dao jedan kvalitetni zaključak koji je štoviše donesen jednoglasno, to smatram osobno važnim, osobito važnim doprinosom našeg parlamenta. Naš parlament je bio jednoglasan u izglasavanju zajedničkog zaključka koji je bio usklađen sa 23. poglavljem pregovaračkog okvira EU prema Crnoj Gori, to valja naglasiti. Dakle stajalište RH nije samo stajalište Vlade nego je ono prihvaćeno i od strane vas samih, oporbenih zastupnika. Molim da kad budete precizni, da budete precizni do kraja i iznesete važnu činjenicu, nemojte zanemarivati ovaj dom koji je itekako bitan. Ovo nije pokuda, ali jedna prijateljska, kolegijalna zamolba da se te stvari više ne događaju. Potom, išli ste oštro prema Plenkoviću, to nekako mogu i razumjet jer ste oporbenjak, ali ne možete iznositi krive informacije, pa ste primjerice iznijeli neke njegove ocjene da je on tek danas iskazao svoju jasnu namjeru da Hrvatska neće slati svoje vojnike u Ukrajinu. To nije točno, on to govori od onog sramnog dana kada vi niste htjeli glasovati o pomoći Ukrajini, kada je falilo nekoliko glasova dvotrećinske većine jer predsjednik države nije htio dati privolu da Hrvatska pomogne Ukrajini u njezinoj obrani. Nijednog trenutka ta pomoć nije predviđala hrvatsku hrvatsku čizmu na ozemlju Ukrajine ili Rusije. Tada je bilo potpuno jasno da mi tada vojnike tamo slati nećemo. Isto tako ste završili sa jednom konstatacijom koja je meni nevjerojatna. Vi ste u svome govoru odrekli pravo legitimiteta predsjedniku Zelenskom jer mu je istekao mandat. Ma gledajte molim vas i onda kažete da predsjednik Tuđman u dvije, 1992., jest, imali smo izbore jer smo je i htjeli, ponosan sam što sam bio na tim izborima, ali ne možemo odreći legitimitet predsjedniku Zelenskom koji je priznati, koji će za 10-ak dana doći na summit u Dubrovnik zajedno sa svim ostalim čelnicima. Kolega Račan je na svoj jedan interesantan način, budući da ga nema ovdje, neću sada previše govoriti o tome, ali je kazao jednu stvar na koju sam se zgrozio. Kazao je da je izvješće premijera Plenkovića loše jer je loša i naša politika prema našoj regiji i kaže, naša regija, Balkan, nazovimo ga zapadni Balkan, tu pripadamo. Druže Račan, mi ne pripadamo Balkanu. Možda se pripadalo u doba koje vam je bliže, ali mi ne pripadamo Balkanu, ali smo itekako slušani i imamo što kazati na Europskome vijeću i europskim forumima o zemljama zapadnog Balkana i pomoći ćemo im u njihovom približavanju EU. Bilo je Bilo je još tu cijeli niz njegovih čudnih konstrukcija, pri čemu je kazao, pohvala Vladi je politički teatar. Oprostite, nemojte ocrnjivati one koji s druge strane ovog doma sjede i imaju pravo imati svoje mišljenje i sasvim sigurno ne pripadaju cirkusu. Gđa Mrak-Taritaš i gđa Benčić su i gđa Orešković su, naravno, bile kritičke, ima tu puno toga za kazati, ali su se bavili jednom stvari koja nema nikako veze sa ovim Izvješće. Ovdje Izvješće o radu u prvoj polovici 2024., one su raspravljale o o budućoj komisiji, o članicama komisije, o izborima gđe Ursule von der Leyen, svemu onome što ovdje nije tema. Budući da je predsjednik kad je odbio moju prethodnu opasku, opasku, da se krši Poslovnik, dopustio takvu raspravu, onda tome ne mogu previše prigovoriti, ali danas se previše toga raspravljalo o budućnosti, što zapravo nije niti loše, ali mi danas raspravljamo o izvješću ako ćemo biti precizni i ako ćemo biti kolegijalni i biti poslovni, onda se moramo držati dnevnog reda. Vrlo je elokventno kolega Nino Raspudić je otvorio na jedan lijepi način teme i kazao je dosta zanimljivih pozicija koje se izlaze izvan našeg područja, međutim, prigovorio je u jednom trenutku da je hrvatska politika zakazala jer u zaključak Europskog vijeća nije ušla stavka o potrebi poštivanja i promjene izbornog zakona u BiH kako bi se zajamčila prava Hrvata, ali i svih ostalih, da imaju svog predstavnika. Budite sigurni da će, kao što je to bilo i po pitanju drugih zemalja, prije svega, Crne Gore, takva stavka ući u pregovarački okvir. Itekako će nas se pitati. Podsjetit ću na pregovarački okvir kojega ima Crna Gora. Zajedničko stajalište EK-a i EK-a i EU održane na međuvladinoj konferenciji 28. lipnja ove godine je vrlo jasno odredile kriterije koje CG mora ispuniti kako bi završila svoje pregovore. U tim kriterijima su vrlo važni elementi. Ratna odšteta, odšteta zarobljenica, procesuiranje ratnih zločina, potom zaštita manjina, posebno hrvatske nacionalne manjine, ali i dobrosusjedski odnosi. Ovo što je CG napravila sa tom rezolucijom, sasvim sigurno nije dobrosusjedski, ne ne može ući u dobrosusjedske odnose. Dan nakon ibara, dakle nakon dokumenta s kojim su dobili daljnji stupanj poslije 6 ili 7 godina pauze, predsjednik Vijeća Charles Michael je otkazao svoj dolazak u CG. Ima li jače i snažnije poruke? Što mislite da je to doneseno samo od sebe? Da je to palo s neba? Ne. Vrlo jasno je svim čimbenicima u Europi bila pozicija Hrvatske i stanje u CG koja je žrtva proruskog i prosrpskog imperijalističkog plana, „srpskog sveta“ i „ruskog sveta“. Ja sam otvoreno puno puta kazao, a to sam rekao i na zajedničkoj, na konferenciji među, parlamentarnoj konferenciji o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici prošlog tjedna u Mađarskoj u kojem su bili svi predstavnici svih zemalja osim Švedske koja nije htjela doći zbog svog protesta prema mađarskom predsjedanju, da je usklađivanje vanjske i sigurnosne politike izuzetno bitno i u tom usklađivanju stoje vrlo jasni kriteriji u kojima mi utječemo pa tako ćemo utjecati i na ovaj segment koji sam maloprije kazao, a to je izborni zakon za BiH. Glede onog mog osvrta na samo izvješće, valja kazati, a već sam dosta toga odgovorio ovim odgovorima kolegama da je upravo činjenica da se dogodila međuparlamentarna konferencija zajedničke vanjske i sigurnosne politike prošlog tjedna u Mađarskoj gdje su bili svi parlamenti pa tako zemalja kandidatkinja po prvi put bila je BiH. Trebali ste vidit kako kolege uvažavaju naše kolege parlamentarce iz BiH. Na jedan zreli i kvalitetni način jer svima njima već pojašnjeno i objašnjeno koliko je BiH bitna, prije svega Hrvatskoj, ali i EU. Ja sam potpuno uvjeren da će njezin put i to kada krenu pregovori, a pregovori su upravo sada u formuliranju, dati izvrsnih rezultata jer premijerka BiH koja je nekoliko puta bila ovdje kod nas i kojemu mu dajemo snažnu potporu, radi posao jako dobro i grabi BiH prema zajedničkome cilju, a to je punome članstvu EU, puno prije nego nego CG ili Srbija. Srbiji se zapravo ne želi ući u EU. Oni su i blokirali CG u pravom trenutku kako se ne bi dogodilo da se Vučić mora pravdati kako je CG ušla prije njih i otuda ova situacija koja se događa tamo. Mi to pozorno pratimo i crnogorskim, proeurpskim političarima ćemo pomagati kao što smo i pomogli. Posebno mi je draga ova izjava današnja g. premijera koji je kazao ovako, Crna Gora će za našu naklonost se morati dobro potruditi i to djelima. Ta izjava je nevjerojatno jaka i upravo osnažuje onu poziciju koju sam maloprije kazao, a koja je unesena u pregovarački okvir za poglavlje 23. Vodite računa o tome. izuzetno važni segment u vođenju vanjske i europske politike. To što nešto ne piše u zaključku, ne znači da neće stajati u onim dokumentima koji su ključni. I za kraj, poruka, hrvatska europska politika je ustrajna, vjerodostojan i uvjerljiva, to se dokazalo u nekoliko navrata. Nas se pita, ali da nam se i daju mandati, daju nam se mandati da budemo tumači EU na zapadnome Balkanu i odvjetnici ljudi i država iz zapadnog Balkana u EU. Primjeri, maloprije sam rekao, kandidatski status BiH. Podsjetit ću ovako, kolege. Mi smo mjesec nakon ruske agresije na Ukrajinu koja je bila 22. veljače, 23. ožujka, dakle niti mjesec dana, kada se našla, kad se našlo Europsko vijeće u Bruxellesu i raspravljalo o tom nevjerojatnome događaju, Plenković je uspio ugurati u dnevni red pitanje BiH i njezin kandidacijski status. U trenucima kada je Europa bila zaokupljena Ukrajinom i posljedica toga je danas kandidacijski status BiH i nevjerojatni koraci koje radi prodemokratska vlada u BiH, to to je vjerodostojnog hrvatske politike. CG, okvir za pregovore koje sam maloprije spomenio je plod našeg djelovanja. Mi želimo pomoći CG, ona ona mora pokazati djelima i ispuniti ta mjerila i to je ono što je nama u interesu. Nama je u interesu, ako hoćete i demokratska, prosperitetna i bogata Srbija, a nećemo imati problema na istočnim granicama. Hrvatsku se cijeni zbog druge stvari, zbog njezine sigurnosti, zbog njezine uloge u čuvanju europskog kontinenta. 6700 dobro obučenih policajaca čuva hrvatsku vanjsku granicu, a to što se Frontex pojavljuje uskoro i u BiH je izravna posljedica našeg djelovanja, ne ide Frontex dolje u Bugarsku i Grčku di je problematično i gdje je propusno nego dolazi na prvu liniju. Na našu liniju. Mislite da smo tu stajali bez ruku? Ne, nego kvalitetni rad naše policije, vjerodostojnost naših policijskih službenika, ali i naše diplomacije došlo do toga da je Ursula von der Leyen neki dan kazala da će utrostručiti broj časnika Frontexa na 30 tisuća. E to je ozbiljna sila. A mi sa 6700 dobro obučenih policajaca čuvamo, ne samo hrvatsku nego i europsku vanjsku granicu. Hrvatska je, ponavljam, utjecajni član i ona će to i biti. Netko je rekao mi smo mala zemlja. Jesmo, ali nas se čuje i možemo govoriti. Imali smo puno primjera današnjeg nerazumijevanja od naših kolega, ali ja tvrdim da smo u definitivno najboljem trenutku za afirmiranje svoje nacionalne politike i svog nacionalnog interesa. Naše inzistiranje, a vjerujem da ćemo dobiti i većinu EU zemalja da jednoglasnost ili načelo jednoglasnosti u odlučivanju u EU bude i dalje zadržano je izravno povezano sa zaštitom naših nacionalnih interesa i svaki put predsjednik Vlade Andrej Plenković, što god govorio, poput Katona starijeg ponovi jednoglasnost je načelo od kojega se ne smije odustati jer ono je jedino koje jamči osiguranje interesa svake pojedine članice, bila ona mala ili bila ona velika. Tu će biti glavna bitka. Dokle god mi ne osnažujemo hrvatsku vanjsku politiku, ali i svi ovdje zajedno gdje bi trebao postojati konsenzus, bit će teže braniti tu poziciju jer je jednoglasnost jamstvo za našu, za, za promicanje svih naših planova. Ja sam potpuno siguran da ćemo u tome uspjeti u nadi da će sljedeće izvješće koje će predsjednik dati izazvati veći konsenzus od svih nas, što znači i uspjehe hrvatske vanjske politike, vas srdačno pozdravljam. Hvala lijepo. Hvala i vama. Da vidimo sada di je g. Krstulović Opara povrijedio Poslovnik. Izvolite, g. Troskot. sluša, a ne čuje. Dakle pod br. 1, spomenuo sam predsjednika HS-a, što znači da glavna poruka je bila da su sve instance države reagirale na vrijeme, a ne mikro razine koje bi sad trebao nabrajati do besvijesti, toliko vremena nemam.

Moram dat opomenu jer je bila replika, što ima naročito važnost jer se nalazimo na vojnom učilištu, to je naročito teška opomena. i sada gđa Zdravka Bušić, Kluba zastupnika HDZ-a završno, izvolite. samo nekoliko riječi nadopunila svog kolegu Oparu. Naime imala bih samo, osvrnula bih se na dvije bitne teme koje su raspravljane tijekom sastanka EU vijeća i osvrnula bih se doista na .../nerazumljivo/... zato one su zapravo međusobno povezane, a to je proširenje, s naglaskom, naravno, na BiH i značaj nastavka snažne potpore Ukrajini. U tom kontekstu posebno bih istaknula značaj posjeta Sarajevu predsjedniku EK Ursule von der Leyen i nizozemskog premijera Marka Ruttea i hrvatskog predsjednika Vlade s najvišim dužnosnicima BiH u tom, tijekom tog posjeta. Cilj ovog posjeta bio je da se EU uvjeri kako je BIH postigla značajan napredak na putu prema članstvu u EU i da može ostvari, zapravo otvoriti pregovore jer kako znamo da su prije pregovore dobili otvaranje pregovora Ukrajina i Moldava, a zapravo BIH je nekako ostala po strani. Zato je trebala ta akcija zapravo, a to je uspio, naravno uspio je to predsjednik Vlade Plenković. Činjenica je da je, da je oko ovih glavnih pitanja postignut dogovor tada u Sarajevu kao i da je vijeće i onda je se konstatiralo da je vijeće ostvarilo neusporedivo veći napredak na usklađivanju s unijom od svih njegovih, njihovih prijašnjih prethodnika u tijekom 10 godina.

jer ostavljanjem BIH u nedefiniranom položaju jugoistoka Europe bilo bi nepovoljno upravo za EU i to zbog brojnih interesa i utjecaja koje se prelamaju preko BIH od prilično snažnog od prilično snažnog utjecaja Rusije preko interesa Turske ali i niza zemalja Bliskog istoka poput Saudijske Arabije, Irana pa sve do Kine i to smo svjedoci, možemo to čitati stalno u tisku. Naime mi smo to vidjeli izbijanjem rata između Izraela i Hamasa u listopadu prošle godine i pokazalo se koliko je krhki mir i u BIH i da je lagano tu zapaliti nešto. Posjet trojke EU u Sarajevu dogodio se u uvjetima kada se BIH nalazila u najosjetljivijem trenutku od potpisivanja Daytonskog sporazuma 1995. godine. zato se taj posjet treba zaista promatrati u tom kontekstu pružanja podrške Europske unije cjelovitosti Baš i upravo zato je bitno istaknuti da ustrajni diplomatski napori RH odnosno predsjednika Vlade Plenkovića, urodili su ovim značajnim, a to sam naglasila da je to isključivo doista na njegov poticaj i njegovo, i zapravo njegov uspjeh. Tako je da je predsjednik Europske komisije, tom prilikom Ursula von der Leyen izjavila slijedeće. Bosna i Hercegovina je u ovu godinu, u ovoj godini dana ostvarila veći napredak od svih onih prije 10 godina, zapravo napretka koje je ostvarila u cijelom desetljeću.

U kontekstu napretka BIH na njenom europskom putu potrebno je naglasiti i nužnost ustrajnosti potpore Ukrajini, kako sam već naglasila. Kao određena garancija globalne stabilnosti ali i našeg susjedstva, konkretno jugoistoka Europe kao i poruka jedinstva i solidarnosti unije, stoga pozivam na daljnju snažnu potporu EU Ukrajini, uključujući vojnu pomoć. Važno je jačanje europskih obrambenih proizvodnih kapaciteta kako zbog jačanja europske obrambene sposobnosti ali i daljnje pomoći Ukrajini, a RH podržava i jačanje kapaciteta ukrajinske obrambene industrije. Kod sukoba na Bliskom istoku izbijanju novih kriza i regionalnih sukoba bitno je izbjeći rizik zamora podrške Ukrajini.

Kolegice i kolege, morala sam reagirati zbog onoga što je izrekao zastupnik Krstulović Opara. Naime kada sam bila student postdiplomski iz europskog prava tada jedna od bitnih tema o kojoj se razmišljao bio odnos nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta, htjelo se nacionalnim parlamentima dati snažniju ulogu kako bi se ojačao demokratski karakter i legitimitet Europske unije. Tada kao studentici nije mi padalo na pamet da će jednog dana biti ovako deformiran i predstavljati ovakvu jednu anomaliju. Naime danas je dva put, dva put je dva put, Krstulović Opara rekao kako sam osobno ja i neke druge kolegice fulale temu rasprave jer smo trebali pričati o razgovorima, o onome što se već dogodilo na razini Europskog vijeća, dakle HDZ očito vidi ovu temu kao raspravu o prošlom svršenom vremenu u kojem ćemo mi slušati hvalospjeve pa se čak Andreja Plenkovića uspoređuje sa Katunom starijim, on je toliko velik i mudar pa kad on nešto u EU kaže to EU na taj način djeluje. Dakle zastupniče Krstulović Opara to daje Andrej Plenković Katun stariji, možete pričati na vašim stranačkim sastancima pa mu se tamo divite, tapšajte ga po ramenima ali naš je zadatak da kritiziramo model po kojem je Hrvatski sabor kao predstavničko tijelo građana na samom repu događaja. Mene ne zanima danas ovdje govoriti o nečemu što je na razini Europskog vijeća već bilo jer smo o tome već sve iz medija saznali. Mene zanima da preokrenemo trend, da predsjednik Vlade sluša što zastupnici govore, ne samo kada mu postavljaju pitanja u replikama nego kada govore što bi Europa danas-sutra, u slijedećih 5 godina ili u slijedećem desetljeću trebala biti. Europa od takvog načina postupanja sve više odustaje i zato gubi ono svoje temeljno vezivno tkivo. Kako smo došli do toga da diljem država članica EU rastu nacističke, ultradesničarske, destruktivne političke grupacije vrlo često financirane sa suspektnim novcem izvana? Pa tako što je Europa postala birokratizirana, tako što je evo kao što sada vidimo proces odlučila da će namirivanjem grupacijskih, stranačkih i drugih kvota dodjeljivati resore i uprave, prekrajati resore i uprave spajati nespojivo na način da se čak niti naziv pojedinih resora ne može pamtiti. Kako se građani mogu identificirati sa takvom EU? Ali vi iz HDZ-a idete i korak dalje. Vi ne samo da građanima negirate pravo da njihov glas u toj EU čuje koliko god Europski parlament bio, vi to pravo negirate i nacionalnim parlamentima i oporbenim zastupnicima koji žele pričati o sadašnjosti, o aktualnoj situaciji, o Dubravki Šuici i o tome što ona za Europsku ali isto tako i o našoj nacionalnoj ali i o europskoj budućnosti. A koliko smo utjecajni evo baš je Dubravka Šuica najbolji primjer i ministar demografije kojeg sam danas prozvala. Još jedanput ću ponoviti od predsjedavanja ministra Šipića resorom demografije Hrvatska će imati koristi taman toliko koliko i EU od Dubravke Šuice. Zašto? Zato što se nabrajaju floskule, prazne riječi, a kada se te iste tako moćne jel' Katon Stariji političar suoči sa onom surovom realnosti, kada im se kaže pa odite šta ja znam u Biograd na moru, pitajte tamo djelatnice vrtića zašto su dobile ili dale otkaz jer nisu mogle ostvariti svoja zakonom propisana prava tada ministar demografije o tome šuti kao i o svim drugim mjerama, kao o tome zašto nemamo pomoćnike u nastavi, zašto su nam mirovine slabe, zašto stanovi nemaju, mladi nemaju prilike za svoju prvu nekretninu itd. Dakle, Hrvatsku vidim kao hrvatsku sadašnjosti i budućnosti, isto takvu i Europu želim, veliki sam Europejac ali sa ovakvim pristupom gdje vi vidite smisao ove rasprave da se svi divimo Katonu Starijem. E pa evo to nije više niti za povijesne udžbenike. Hvala. (HDZ)** 238. Teške muke reagiram ali moram. Dakle, omalovažavanje zastupnika. Kazala je gospođa Orešković da je Sabor na repu interesa i repu važnosti u Republici Hrvatskoj. On je to upravo zbog ovakvog narativa diskvalifikacija sugovornika, izvrtanja činjenica a ako hoćete i vaših uspjeha kada ste ovu stranu nazivali „bandom prokletom“.

Gordan Grlić-Radman sada će imati završnu riječ. Izvolite gospodine ministre. Gordan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, kolegice i kolege. Evo drago mi je ovdje na kraju ovog zapravo prvog nama radnog dana ovdje i nakon aktualnog sata sudjelovati i biti ovdje u najvećem zakonodavnom tijelu Hrvatskom saboru koji reflektira Republiku Hrvatsku, njene građane, hrvatski narod i sudjelovati u jednoj ovakvoj važnoj raspravi Izvješća sa europskih vijeća šest što je danas predsjednik Vlade izvijestio i odgovorio na 32 replike. Mislim da je to doista predsjednik Vlade upravo svojim boravkom ovdje koliko je doista pridonio raspravi mislim da to ne bi trebalo biti upitno njegovo sudjelovanje, a sudjelujemo naravno i mi i njegovi suradnici. Ja bih ovdje isto umjesto jedne završne rasprave, jedne izjave zapravo isto tako se osvrnuo na neke replike, odnosno zapravo izjave zastupnika budući da predsjednik Vlade imao je ograničeno vrijeme i nije mogao o svemu odgovoriti, ali bilo je tu čini mi se možda određenih nedovoljno istaknutih važnih postignuća ili aktivnosti ili djela. Ja sad ne bih išao pojedinačno, ali evo zadnje recimo gospođe Orešković mislim da je puno toga rečeno. Vi ste naravno gospođo Orešković hvala vama na vašem danas sudjelovanju, doprinosu ali naravno vi uvijek, naravno isto govorite ali ste uvijek isto tako i u oporbi, a predsjednik Vlade je Andrej Plenković i ovaj mandat predsjednik Vlade. Ugodno me iznenadio zastupnik gospodin Raspudić. Žao mi je da nije ovdje. On obično kritizira izvješća i nalazi tipfelere, međutim ovdje je pohvalio izvješće i vidim da je on temeljito pročitao izvješće jer se referira na određene retke, reference i određene dijelove toga izvješća što znači zapravo da je zainteresiran jer Hrvatska jest članica EU. Jer mi ovdje kada govorimo o EU onda imam osjećaj kao da su zastupnici alijenirani od jedne organizacije koje smo mi član, EU to smo mi. I kada govorimo i dobro i loše, onda to govorimo zapravo o nama. To smo onda mi. Dakle, on je kazao, recimo govorio je naravno o Palestini, o blisko istočnoj krizi i tu je u pravu. Bliskoistočna kriza ona nije od jučer, ona je više, ona je zapravo od same činjenice stvaranja Izraela '48. godine i krize koju zapravo još nitko nije uspio riješiti, a kamoli sada da se očekuje od Hrvatske, kako je gđa. Benčić koja je govorila dosta živo, vibrantno, vrlo , vrlo egzaltirano čak na neki način ovaj kada, glede priznanja. Kada govorimo o priznanju Palestine onda je g. Raspudić u pravu kada kaže što priznajemo, gdje su granice, koji teritorij i naravno koju vlast, dakle Hrvatska je upravo uvijek govorila o tome da je rješenje dvodržavno, znači želimo vidjeti Izrael, al želimo vidjeti i Palestinu, ali želimo vidjeti dogovor između dviju strana, al dogovor je taj znači koji rezultira i priznanjem, prema tome treba obnoviti mirovni proces, a Hrvatska uvijek apelira na obnavljanje mirovnog procesa jer priznanjem Palestine sada vi zapravo priznajete vojno, vojno krilo Hamas i ono što je gđa. Benčić govorila o određenim podacima, to su uglavnom podaci, mi, mi ne znamo jesu to …/Govornik se ne razumije./… podaci, al to su podaci Ministarstva zdravstva Hamasa. Dakle tu je važno istaknuti činjenicu da Hrvatska je apsolutno za priznanje Palestine, ali kao rezultat dogovora dviju strana. Drago mi je što je g. Raspudić također kazao da bi trebala Hrvatska se fokusirat na, na nacionalni prioritet, ono što je nama od važnosti, a to je neposredno susjedstvo, a prije svega BiH, BiH i Hrvati kao manjina u Crnoj Gori, Hrvati kao manjina u Srbiji i naravno odnosi sa tim zemljama. Kada je u pitanju položaj hrvatskog naroda u BiH naravno da on nije, nije konačan, idealan kako bismo mi htjeli, ali je puno koraka učinjeno u poboljšanju njegovog položaja. Gospodin Raspudić je kazao o Izbornom zakonu da nije uključen negdje u neke zaključke, međutim od je jedan od 14 kriterija za članstvo, za otvaranje pristupnih pregovora s BiH. Prema tome, da, Izborni zakon da, promjena ustava koja će, znači te promjene trebaju eliminirati sve one diskriminacije u izbornom procesu kako bi se jamčio, kako bi se garantirala, garantirala jednakopravnost triju konstitutivnih naroda. Hrvatska neće nikada prestati s uvjeravanjem zemalja članica EU i svih onih koji su akteri koji sudjeluju u tom procesu kako jedino stabilnost i institucionalna funkcionalnost BiH može biti ostvarljiva ukoliko su zagarantirana, u praksi provedljiva, provedljiva jednakopravnost triju konstitutivnih naroda i ostalih građana, a što je u temeljima Daytonskog-pariškog sporazuma, što je međunarodno pravo. Ovdje je dosta bilo kritika na, na račun određenih resora unutar EU, ovdje je čini mi se kad se govori o resoru kojeg pokriva gđa. Šuica, mi koji poznajemo rad EU i Europske komisije onda znamo što je gđa. Šuica dobila, dobila je ono smo mi tražili i molili, dakle ono što nas interesira, a vi koji nemate iskustva naravno vi ćete i koji nemate ovaj, pohvaliti uspjeh i koji ne želite vidjeti uspjeh naravno da uvijek ćete mislim kritizirati i u svemu ćete vidjeti loše, dakle ono što je gđa. Šuica dobila, dobila je uz resor koji je pokrivala demografiju, demografiju. Koje je postignuće? Postignuće je u ovih 5.g. što je sa nacionalne razine demografija postala tema kojom se bavi EU, a ne samo svaka zemlja čelnica posebno i još k tome i Mediteran Sredozemlje, ali nije Mediteran Sredozemlje ono što vi vidite u svojoj mapi nego uključuje i Bliski Istok, uključuje Vijeće za suradnju, za suradnju sa zaljevskim zemljama. Pa vi se smijete, ali ja nisam siguran da, da znate nabrojati koje su to zemlje i čime one, koja je njihova svrha, koji je cilj, to su naši partneri, a upravo sa Kajom Kallas koja je visoka povjerenica za vanjske poslove i sigurnost, ona će raditi upravo na paktu o, na izradi Pakta o Mediteranu, a budući svakako uključit će zapošljavanje, uključit će migracije, uključit će sigurnost, transport, a migracije su upravo onaj resor koji je važan i bio je dio resora demografije. Naravno da je vama to smiješno jer zapravo sve što vam zapravo se govori vam je smiješno i ne treba naravno bacati previše ovaj bisere. U svakom slučaju možete u saboru govoriti kada god hoćete što god hoćete, ali ja sam vam rekao da resor koji je dobila gđa. Šuica je od izuzetne važnosti za nas, a vi ga ne prepoznajete zato što, zapravo ne prepoznajete ni EU, da prepoznajete EU kao takvu onda bi sigurno i u vašim komentarima se to moglo vidjeti. A gđo. Orešković s obzirom na vaše, na vaše studiranje, rekli ste i bavljenje parlamentima i nacionalnim parlamentima, onda me čudi da niste uspjeli uvjeriti one koji su brinuli o tome za vašu listu da, da ste ušli u Europski parlament i sigurno biste dali veliki, veliki doprinos. Evo prava šteta, ali dobro, imate vremena možda i za idući mandat, kako got. Zašto je Mediteran važan, to biste vi trebali znati. Prije svega geopolitički, povijesno, to je naše južno susjedstvo i nikada Europska nije unija nije bila fokusiranija kao zadnjih nekoliko godina, a Mediteran odnosno južno susjedstvo je i dio strateškog dokumenta koji se zove i Strateški kompas, a tu ima nekoliko važnih sastavnica samog portfelja. Trebate imati u vidu činjenicu da je će unutar toga portfelja biti isto tako ustanovljena glavna uprava koja će biti pod resorom znači gospođe Šuice. A uz migracije i sigurnost tu je naravno ekonomska važnost, gospodarska tu je ekološka, govorimo isto tako o klimatskim promjenama ekološka održivost, zaštita mora. Hrvatska je upravo na primjeru Jadranskog mora dobar primjer. Mi smo jedna zemlja unutar EU koja je primjer zemlje paradigma zemlje koja je sa najvećom isto dioničarem i europskog mora u u Italije riješili odnosno uspostavili smo isključivi gospodarski pojas. U raspravi vam je to jako bilo važno kritizirati itd., a kada je donešen onda je svaka rasprava prestala. Gospođa isto tako Mrak Taritaš govori o tome, govori o troškovima, sad su troškovi nekakvi tu važni koji nikome nišu zapravo nikome nisu sporni samo su vama sporni, a nisu vam bili sporni lažiranje putnih naloga za fiktivna putovanja u vladi u kojoj ste isto tako vi, vi bili član. Tako da treba se malo okrenuti i na razdoblje koje je vodio vaš bivši premijer, a sada ga gospodin Račan i ne spominje, a on ga je zapravo bio i navodno predložio za predsjednika SDP-a, sad više nije ni predsjednik SDP-a ali je uglavnom on vaš dakle nedodirljiv valjda što se tiče kritike, a kada je u pitanju kršenje Ustava vi to podržavate, vi se na to ne osvrćete. Kada je u pitanju da, šteta je što gospodin Račan nije ovdje da posluša da vidimo je li on nekada s njim sjeo zajedno sa Zoranom Milanovićem pitao što si ti Zorane napravio u ovih 5 godina, kad si nazvao nekoga predsjednika, dogovorio neku temu ili dogovorio neku konferenciju, našao i koje s tobom dijele isto mišljenje pa da radimo na jačanju reputacije možda ne samo Hrvatske ali recimo neke teme pitanje BiH što je gospodin Milanović učinio. Milanović zaboravlja da je upravo on pridonio činjenici što je Željko Komšić koji nije predstavnik hrvatskog naroda u državnom predsjedništvu sjedi i danas jer on se upravo 2010. godine slikao u njegovoj kampanji za tzv. člana predsjedništva tzv. hrvatskog predstavnika. Da, predsjednik Vlade kao što kaže gospodin Račan jest metodičan, radišan, ima veliki potencijal i ima veliki, veliki naravno radni, radni elan koji da nije bilo predsjednika Vlade Andreja Plenkovića sigurno da ne bismo ostvarili sva ova postignuća u ovih zadnjih 8 godina. Dakle, od smrti predsjednika Tuđmana hrvatski narod je prepoznao sve ono što radi Andrej Plenković i ova Vlada i zato smo i dobili te izbore. Prema tome, vi možete naravno kritizirati kada god hoćete i koliko god hoćete ali eto vi ste uvijek u oporbi. Naravno, dobro je i radi demokracije i radi parlamentarizma da možete govoriti ovaj naravno ali to sve skupa nema nikakvog smisla jer niti niti je to smisleno niti to ima neku svrhu niti ima neki cilj. Zapravo bi bilo dobro pridonesete nečemu. Žao mi je što ovdje nije isto gospodin Troskot. On je dosta iznenađujuće imao jako, jako dobru intervenciju, a osobito mi je drago zbog pohvale isto Vladi zbog glede Crne Gore, da, tu se jesmo bili angažirali oko Crne Gore kao i kod svih susjeda jer nama je u interesu stabilno, stabilno mirno susjedstvo, sigurno susjedstvo. Crna Gora nažalost u ovih 32 godine nije riješila niti jedno otvoreno pitanje. Hrvatska je se pokazala strpljivom, Hrvatska je podržavala članstvo isto Crne Gore u NATO-u. Hrvatska je za vrijeme svog predsjedanja EU 2020. godine otvorila i zadnje poglavlje ali mislim da to Crna Gora je smatrala da je to samo po sebi razumljivo, međutim to nije samo po sebi razumljivo. Došao je trenutak kada se neke stvari moraju pokrenuti, kada se moraju pokrenuti otvorena bilateralna pitanja. Najgore u svemu tome što Crna Gora prilazi na jedan način koji nije upravo i to je bilo rečeno i u raspravi nije dobrosusjedski, što način na koji se komunicira nije niti niti primjeren, niti doličan jednoj politici niti europskim vrijednostima. Naš ponos hrvatski školski brod Jadran koji je otet koji je završio u Crnoj Gori zapravo slučajno na remontu koji je zapravo mi ga smatramo na neki način našim uvozni… zapravo uznikom uhićenikom ali on je simbol iako mi možemo govoriti o otetoj, opljačkanoj vojnoj imovini koja je iznad 2 milijarde procijenjeno dolara mi želimo hrvatski školski brod vidjeti u matičnoj luci u Splitu gdje je i upisan i on i doći će trenutak kada će on svakako se vratiti. Naravno puno drugih ima otvorenih pitanja, najvažniji nam je položaj hrvatskog naroda u Crnoj Gori i rješavanje njihovog hrvatskog doma. Bilo je rečeno ovdje isto o odšteti logoraša, o puno drugih otvorenih pitanja koja naravno treba riješiti. Ono što smo uspjeli a što je još uvijek sporno u Crnoj Gori to je suočavanje s prošlošću, stavljanjem ploče na zloglasnom logoru Morinj kojeg ćemo 2. listopada opet komemorirati u zajedno sa Hrvatskim nacionalnim vijećem u Crnoj Gori, a državni tajnik i izaslanstvo pozvat će naravno i veleposlanik i predstavnike odnosno veleposlanstva akreditirana u Podgorici. Pitanje isto rješavanja granice za Hrvatsku, kopnena granica nije upitna, ona je utvrđena kao administrativna granica bivša republička granica Badinterovom komisijom i ona ide po sredini ceste, po i naravno niti i prema crti razgraničenja u epikontinentalnom pojasu sukladno Međunarodnom pravu mora. Ukolko Crna Gora ima bilo kakve dvojbe tu mi smo spremni i pred Međunarodnim sudom mora se isto tako boriti za naše pravo, pogotovo kad imamo činjenicu da je i sadašnja Boka Kotorska tek od '45. bila u sastavu SR Crne Gore. Ovdje isto bih vratio ponovno se vratio na riječi g. Račana opet šteta što ga nema, ali zato slušaju oni koje to interesira, a i hrvatski gledatelji, kada govori o liderstvu koje Hrvatska nije iskoristila. Upravo nije iskoristio njegov znači predsjednik Zoran Milanović koji je od članstva 2013.g. više vremena umjesto da je provodio na Europskom vijeću više vremena je provodio negdje drugdje. Znamo njegov radni kapacitet, njegov radni potencijal znamo naravno isto tako njegov odnos i prema, on je govorio i spominjao Mađarsku s kojom je zapravo sa upravo je predsjednik Milanović u to vrijeme predsjednik Vlade slao ratnohuškačke riječi prema predsjedniku vlade Orbanu kada mu je zamjerao stavljanje žičane, žice ograde na granicu, a sada mu ona ne smeta. Dakle, predsjednik Milanović koji je kršitelj Ustava, koji je u javnom prostoru se vulgarno ponaša, koji vrijeđa difamira Vladu, članove Vlade se nameće kao standard i to je jako teško gledati za našu djecu, za našu mladež takav predsjednik koji bi trebao biti oličenje, primjer, koji bi trebao upravo pridonijeti boljoj reputaciji Hrvatske u vanjskopolitičkom svijetu upravo narušava tu sliku i šteti Hrvatskoj jako. Tako da nadam se da ćemo da će Hrvatska imati nakon izbora, predsjedničkih izbora svoga kandidata za predsjednika koji će vratiti dostojanstvo toj instituciji predsjedničkoj, dignitet, koji će raditi na otvaranju svih onih zatvorenih pitanja, prije svega rotacije veleposlanika što je jako nužno u diplomaciji jer sada one ovlasti koje on ima, a uvijek često se žali da on nema instrumente vlasti. Ima ih, ima ih i koristi ih kad treba nešto kočiti onda predsjednik Milanović to ima. I kao građanin i kao član Vlade želim promjene na Pantovčaku, a HDZ ima svoga kandidata. Bilo je ovdje doista raznih intervencija, ali puno toga zapravo nejasnoga, puno toga, puno neznanja, puno je tu riječi zastupnika koji nemaju državnički odnos prema najvažnijim temama, koje bi trebale zapravo okupirati svakog saborskog zastupnika kako bi pridonio jednoj uspješnoj, kvalitetnoj parlamentarnoj raspravi. Ovo izvješće koje imate pred sobom naravno da je ono izvješće rada jednoga predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji ima itekako važan utjecaj u EU, koji je lider, koji je primjer i drugim liderima u EU. Upravo preko Andreja Plenkovića preko njegovih aktivnosti, preko njegovom zalaganju je Hrvatska i prepoznata i cijenjena u međunarodnoj zajednici. A naša globalna vidljivost je ojačana i činjenicom koja je nedovoljno nažalost istaknuta u medijskom prostoru, al to je podizanje kreditnog rejtinga na A minus i što će sigurno pridonijeti još boljem i snažnijem pristupanju, već sada smo gotovo na polovici puta, organizaciji za ekonomsku razvoj i suradnju, suradnju i razvoj, tako da bi trebali smo negdje do u prvo proljeće 2026. biti članica te organizacije. Mi smo do 25 poglavlja već završili rasprave u 14 odbora, a isto tako tolko supsidijarnih tijela odnosno radnih skupina. Od šest zemalja koje su na tom putu Hrvatska je prva, tri su južnoameričke zemlje, tri europske zemlje, Hrvatska prednjači u ispunjavanju upitnika i svega onoga što se od nas traži. Ja se nadam i siguran sam i jučer je bio i odbor gdje vam je isto moja kolegica državna tajnica predstavila naravno ovo ovo izvješće. Kolko sam čuo dakle vi ste svi dobro koji su članovi toga odbora su dobro reagirali na to izvješće tako da sam siguran da će ga i Sabor naravno prihvatiti kao takvog. Gospođo Orešković ja sam tu imao dosta i pisao sam što ste vi sve rekli i tako, ne bih se više osvrtao, vi kažete to što kažete i dobijete odgovor kakav dobijete. Ponovno ste isto i ministra Šipića puno ste ga, opet ste ga difamirali. On nije tu, pa ne može se braniti. Možda bi trebalo koristiti neke druge forume za razgovore ili kritiku. Naravno vi ih uvijek nalazite. Isto je gospođa Puljak isto je govorila o putovanjima naravno gospođe Šuice, jel' tako i premijer je odgovorio dakle da nije putovala sigurno helikopterom. Što se tiče ostalih zemalja ili zapravo Bliskog istoka, ponovno rezolucija kojeg gospođa Kekin. Nije stvar u rezoluciji, Hrvatska je uvijek bila konstruktivna tu. Mi govorimo ovdje o neobvezujućim rezolucijama. Uvijek morate raditi distinkciju između obvezujući i neobvezujući. Koji su obvezujući? Onaj koje donosi Vijeće sigurnosti, međutim ono je blokirano zbog veta jedne, barem najmanje jedne zemlje članice a onda Opća skupština, dakle ona može donijeti rezoluciju. Rezoluciju koju vi ste, o kojoj je gospođa Kekin govorila znači ona nije Hrvatskoj sporna, nego je sporno što ta rezolucija je izvan političkog konteksta. Dakle, ona ne navodi da je Hamas izvršio napad na Izrael, ona ne navodi i ne želi uvrstiti rečenice koje osuđuju taj napad gdje se iskazuje potpora Izraelu i pravo na samoobranu unutar međunarodnog humanitarnog prava. Prema tome, Hrvatskoj naravno kao žrtvi agresije sigurno je važno i svakako da suosjećamo, imamo empatiju prema svim žrtvama i naravno civilnim žrtvama. Ali ovdje nitko ne govori isto tako o Ukrajini, a ovdje je bilo 54 onih koji su glasovali protiv Hrvatskog sudjelovanja u misiji misiji vojne pomoći koju nitko od vas nije razumio, zapravo ne od vas nego 54 zastupnica koje su glasovali protiv te misije vojne pomoći. U čemu se ona sastojala? Ona se sastojala u tome da Hrvatska upravo svoje iskustvo koje je imala u Domovinskom ratu prenese i na Ukrajinu. Znači Hrvatska je možemo reći, dakle mogla prenijeti iskustvo obučavanjem ukrajinskih obučavatelja i to je, to ste uskratili nama da mi svoj brend možemo implementirati jer ste se poveli za kršiteljem Ustava, za predsjednikom Zoranom Milanovićem koji svoj instrument itekako dobro koristi ali u negativnom smislu. Znači on koči svaki napredak ili svaku željenu akciju koja ide u smjeru afirmativnom, koja afirmira hrvatsko društvo, hrvatsku Vladu jer nikada nisam čuo vašeg miljenika gospodina Milanovića na čijoj ste i listi bili da je nešto pozitivno rekao o Vladi. Nikada niti će on to reći jer je tu naravno ta zavist, a i sjećanje na veliki neuspjeh koji je postigla njegova Vlada u razdoblju od 2011. do 2015. godine. I kada ste govorili mislim da je to netko citirao da je gospođa Pusić govorila o priznanju Palestine, govorila da govorila i šta je učinila? To niste rekli, to nije rečeno. sjetiti tko je to bio rekao jel' to gospođa Benčić vjerojatno da nje nema tu. Prema tome, pitanje Palestine je kompleksno, treba razumjeti pitanje Bliskoga istoka, a i tu se uključio i predsjednik države koji nije isto tako dovoljno razumio pitanje Bliskoga istoka, a njemu je bilo važno samo da kontrira odlukama i aktivnostima djelovanja Vlade kako god one bile. Ali važno je tu biti kontra. Tako da drage moje zastupnice, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici drago mi je da smo danas ovdje bili sa vama, da smo vam mogli predstaviti naša postignuća, da ste iz tih postignuća našeg djelovanja koje je dosta čini mi se daskalacijski na jedan dobar način predstavio i gospodin Raspudić, da ste mogli sagledati, vidjeti čime se bavi ova Vlada, predsjednik Vlade prije svega na Europskom vijeću. Europsko vijeće je konačno krajnje tijelo koje donosi odluke, one koje mi raspravljamo na našim drugim vijećima i koje su naravno u interesu i za Hrvatsku. Tako da eto ja još jedanput zahvaljujem svima na slušanju i na ovom izvješću naravno koje se nadam da ćete ga prihvatiti. Hvala lijepa. Hvala. Možete odgovarati sad na replike sa govornice ili sa vašeg mjesta. Danas je običaj ostati za govornicom, tako da možete ostati, a nema ni puno replika. Marin (Možemo!)** Hvala predsjedniče. Poštovani ministre evo moram primijetiti da nakon govora koji je održala i Sandra Benčić na temu Palestine da cijela vaša Vlada dosta se cinično odnosi prema priznanju Palestine kao da vaš svemogući premijer i vaša svemoguća Vlada kada dođe to pitanje na dnevni red red odjedanput počnete govoriti tu se ništa ne može, to je kompleksno pitanje umjesto da prepoznate da se tu radi o genocidu koji se sustavno provodi i koji može biti jedna od najvećih tragedija današnjeg doba. Mi imamo odgovornost kao saborski zastupnici, vi imate odgovornost kao Vlada da napravimo sve u našoj moći da takvo postupanje zaustavimo. Znači još jedanput ne možemo, evo ja bih volio stvarno da premijer posluša ovu raspravu jer sam i od vas čuo i od kolege Krstulovića Opare Upadica Možete završiti rečenicu./…. Znači kako je Hrvatska glasna kako se čuje, kako može govoriti, kako će se iskazati djelima pokažite to na primjeru Palestine. Molim vas. **Radin, Furio Hvala lijepa g. zastupniče. Ja kad vam govorim zapravo o tome koliko je kompleksno, to nije samo kompleksno za Hrvatsku nego za cijelu demokratsku međunarodnu zajednicu. Pa pogledajte činjenicu svijeta, pa gdje smo mi znači od '48. godine da nije došlo do velikih pomaka, da međunarodna zajednica pokušava riješiti bliskoistočnu krizu. A vi biste htjeli valjda od Hrvatske da mi riješimo preko noći jednu krizu, a koja naravno je odgovornosti i Vijeća sigurnosti, UN-a. EU je regionalna organizacija, a UN su univerzalna organizacija koja brine za sigurnost zemalja članica, pa onda vidite da je to zapravo svjetsko globalno pitanje. Vi očekujete da valjda da Hrvatska riješi. A nama je ovdje sada nacionalni interes što je rekao g. Raspudić BiH, susjedstvo, Hrvati u Crnoj Gori, Hrvati u Srbiji. **Radin, Furio Poštovani g. ministre, moram reći da mi je nakon vašeg govora u ime predlagatelja jasno zašto je g. Krstulović Opara samoinicijativno postao ministar pa sustavno odgovarao na neke dijelove govora drugih. Moram vam reći da mi je jako žao da ste od kolegice Benčić ne samo njen govor nazvali egzaltiranim, dakle netko tko je hrabar, a tu hrabrost nemate nemate niti vi ni ova Vlada. I k tome mislim da ste difamirali, voljela bih da mi odgovorite konkretno na pitanje kako govorite o podacima o stradanjima civila u Gazi da je gospođa Benčić konzultirala podatke Ministarstva zdravstva Hamasa. Hoćete li reći, a ona je koristila podatke UN-a i UNHCR-a da su također ove zemlje koje su priznale Hrvatsku, a govorite da nam je jako to teško uključujući od Švedske, Španjolske pa do susjedne Slovenije …/Upadica RAdin:

mir može eskalirati. Pa svi radimo zajedno kako bismo stvorili, kako bi de eskalirala ova kriza dolje, pa zato razgovaramo sa zemljama u regiji to je prije svega to je, to je Vijeće zaljevskih zemalja, to je šest zemalja koji su aktivno uključeni u ovaj mir pokušaju stvaranja mira, nalaženja mogućnosti za dijalog, razgovor itd.. Državni tajnik američki devet puta je bio u kratkom razdoblju i u Izraelu, Palestini itd. ništa se nije dogodilo, svjetski čelnici, sve organizacije. Prema tome, vi očekujete recimo da Hrvatska valjda ima takvu vi procjenjujete hrvatske mogućnosti da mi možemo riješiti bliskoistočnu krizu. Ne razumijem.

Ministre ja volim vaše bisere, nisu to oni biseri koji se bacaju pred svinje, to su biseri kojima se narod smije. Spomenuli ste onog jednog SDP-ovca iz Milanovićeve vlade koji je lažirao putne naloge pa ste to rekli da to nama ne smeta. Ooo nama je to itekako smetalo. Ali znate kome nije smetalo? HDZ-u jer je upravo njegova ruka bila presudna da te godine čini mi se 2016. ne padne vlada. Od tada pa nadalje HDZ vlast drži uz pomoć prebjega i žetona evo sve do ove posljednje izborne prijevare DP-a. I time dolazim do poante, dakle Andrej Plenković je dugovječan u vlasti, to priznajem, ali nije lider. On je primjer onoga što EU ne može i ne bi smjela postati. A sve što vi nama imate za reći je to da smo u oporbi, da nismo pobijedili na izborima. Pa evo Putin već 24 godine na izborima pobjeđuje pa svi znamo tko je i što je i nije nam to referenca. A što se tiče Dubravke Šuice vi ste rekli da će raditi sa gospođom Kalas jer će ona napraviti plan …/Upadica Radin: Vrijeme./… za Mediteran, to znači da Šuica neće raditi čak niti ono što je u njezinom resoru, evo toliko je nesposobna. Hvala. Dobro, vi ste baš mislim evo poznati ste po tim kvalifikacijama, al to je to su svatko ima pravo valjda na reći štogod misli, ali vi ste tamo gdje jeste. To je percepcija, znači percepcija ok, svatko ima pravo na percepcija.

prije svega želim vama čestitati i premijeru i prije svega gospođi Šuici na svoj privilegiji koju Hrvatska ima i ono sve što radi i što je do sad radila. Kad sagledamo sve ove i replike i povrede koje su išli prema vama i premijeru svjesni smo da bivši premijer i koketiranje sa Komšićem i njegov stav prema hrvatskom narodu u BiH, prema Hrvatima to smo sve vidjeli, nažalost gledali i bili tužni jako zbog toga. Gospođa Orešković ona je predsjednika Tuđmana nazivala i hrvatske branitelje da su karcinom društva. Ona prema predsjedniku Tuđmanu ocu hrvatske države nema poštovanja prema braniteljima, kako da ima prema predsjedniku Plenkoviću i svima nama tu? Što se tiče ekipe iz Možemo! Palestina, Hamas nebitno, oni nemaju empatije prema svom narodu, prema braniteljima, hrvatskoj državi.

situaciju i pitanje i pitanje kada se čovjek bori zapravo za svoju domovinu, za slobodu i sigurno da vi koji ste bili na bojištu znate cijeniti upravo tu slobodu i državu. I zato mi je jako teško kada zapravo se govori negdje udaljeno o nekim temama, a zapravo mi imamo puno više ovdje važnijih tema i upravo je ova Vlada i predsjednik Vlade koliko je pridonio upravo i ovim reformama, socijalnim reformama, poboljšanju i plaća i umirovljenika i zaposlenika i radit ćemo naravno još i dalje na jačanju standarda hrvatskih građana, jer su hrvatski građani nama u fokusu. To je zapravo nama prioritetno pitanje i naravno njegova ogromna zasluga za sva ona sredstva europska koja smo dobili tijekom ovih godina. Hvala gospodine potpredsjedniče. Morat ću iskoristit ovu repliku kao odgovor na sva tri kolege sa lijevog, s lijeve strane koje su me, koji su me spominjali. Ne znam iz kojeg razloga pa ću reći ovako. Ja kao bivši diplomat imam pravo kazat isto kao što o ovom kao bivši branitelj može govoriti o segmentu o kojemu je govorio i reći ću da vaše ministarstvo radi dobro svoj posao i da je hrvatska vanjska politika prepoznata i kao takva uspješna i nema potrebe da se mene predstavlja ministru vanjskih poslova, meni to nije ambicija. Međutim postavio bi pitanje tim ekspertima samozvanim prije nego što se osvrnem na diskvalifikacije koju konstantno koristi gospođa Orešković kao svoj alat u djelatnosti. Molio bih jedno pitanje, vi koji se zalažete za parolu zvanu priznanje Palestine. Kako ćete objasniti činjenicu da je 143 zemlje članice u organizaciji UN-a priznalo Palestinu ali da se rat razbuktava. …/Upadica Radin: Hvala./… I drugo pitanje, koga biste vi priznali je li onaj režim koji želi …/Upadica

Hvala lijepa ali ja bih to mislim da je gospođa Orešković čak, mislim to mi je simpatično ovaj reći ministar. Mi smo kolege, mi smo odrasli u Ministarstvu vanjskih poslova smo izvorni hrvatski diplomati. Ima jedna zgodna kombinacija, imate župnik in solidum.

Hvala. Ja ću sada reći samo, zaključit ću sjednicu i ovu točku dnevnog reda i sutra u četvrtak 19. rujna počet ćemo sa Prijedlogom zakona o upravljanju i održavanju zgrada u prvom čitanju, to je prijedlog zakona broj 49. Hvala lijepa i laku noć.